ima zamenica predsednika poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Srbije, narodna poslanica Nataša Mihailović

Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi o kojem danas raspravljamo najstariji je neusklađen zakon sa Ustavom i međunarodnim propisima, od donošenja Ustava 2006. godine, nije usklađen sa najvišim pravnim aktom, iako je rok za usklađivanje svih zakona bio 2008. godine i uprkos tome što je Venecijanska komisija više puta ukazivala na neophodnost promene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.Danas, dakle 27 godina nakon donošenja i 15 godina od donošenja Ustava mi razgovaramo o Predlogu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.Osim što se ovaj zakon usklađuje sa Ustavom, on se usklađuje i sa preporukama Saveta Evrope iz revidiranog kodeksa dobre prakse u oblasti referenduma, iz oktobra 2020. godine. U njega su ugrađeni i neki elementi i direktive EU o elektronskoj građanskoj inicijativi.Ovo napominjem zato što se u javnosti čuju neozbiljne i vrlo neutemeljene kritike. Nisam videla ni jedan konkretan predlog kako bi tačno trebalo da izgleda neka od odredaba koje se kritikuju.Ovde ne govorim, naravno o konstruktivnim kritičarima, onima koji su učestvovali u javnoj raspravi, već o kritizerima koji umesto objašnjenja zašto 15 godina nismo promenili zakon i uskladili ga sa Ustavom, i umesto da rade na edukaciji o afirmaciji delovanja građana kroz mehanizme neposredne, direktne demokratije, šire teorije zavera, ne istine i polu informacije.Krajnje je vreme da političke razlike ostavimo po strani, bar kada je reč o uvođenju mehanizama, koji uključuju građane u kreiranje zakona i propisa, uvode princip i individualne odgovornosti za kreiranje zakona.Šta to tačno znači i šta pod tim podrazumevam, približiću vam kroz primer Švajcarske. Taj primer uzimam bez namere da pravim neumesno poređenje naše zemlje sa Švajcarkom, već da osvestim činjenicu da donošenjem ovog zakona imamo šansu da afirmišemo neposrednu demokratiju i omogućimo građanima da direktno odlučuju o svemu onome što smatraju važnim za kvalitet svog života i uslove u kojima žive i rade.Švajcarka je zemlja koja u Evropi prednjači po korišćenju referenduma i gde se građani izjašnjavaju, čak i o izgledu ulica i fontana. Građani Švajcarske uspešno primenjuju mogućnost direktnog uticaja na promenu nekog zakona, pa i Ustava. Građani se nekoliko puta godišnje izjašnjavaju o raznim pitanjima, što ima pozitivne efekte u smislu građanskog samorazumevanja njihove uloge u društvu, odnosno razumevanja da imaju mogućnost da ostvare pravo i kažu šta misle.Direktna demokratija, odnosno pravo na referendum stvorili su u Švajcarskoj sistem u kojem političari uvažavaju i vrlo razumeju da odluke koje donose mogu biti opovrgnute na referendumu, što samo po sebi donosi visok nivo političke odgovornosti, a samim tim i stabilnosti.Švajcarci će se, primera radi i u nedelju, na referendumu izjasniti i o uvođenju kovid propusnica.Narodna inicijativa i referendum ne omogućava samo učešće javnosti po pitanju zakona i ustava, već pre svega određuju odnos javnosti prema vlasti. Švajcarci shvataju vlast, pre svega kao nešto u čemu treba učestvovati.Ovaj Zakon je upravo prilika da i mi našim građanima pružimo tu mogućnost da se neposredno izjašnjavaju o pitanjima koja smatraju značajnim.Predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi sadrži dobar deo demokratskih mehanizama koji se primenjuje u Švajcarskoj. Zato sam odlučila da upravo taj primer navedem, naravno usklađen sa našim pravnim sistemom.Predlog zakona sam analizirala vrlo detaljno i vrlo pažljivo. Opšti utisak o zakonu u celini jeste da se predloženim izmenama uspostavljaju najviši demokratski standardi koji su u primeni u državama članicama Evropske unije.Primena tih standarda dovodi do značajne participacije građana u donošenju odluka i zakona. Učešće građana u javnosti i procesima odlučivanja zajednička je vrednost u evropskoj, pa i svetskoj političkoj kulturi koja se najbolje gradi i unapređuje upravo kroz direktno učešće građana u procesu donošenja odluka. Mi u Socijaldemokratskoj partiji Srbije upravo kroz to sagledavamo vrednost ovog zakona.Analizirajući Predlog pokušala sam da sagledam stvari što je kritičnije moguće jer smatram da je to korisno kako bih što bolje razumela sve kritike koje se čuju u javnosti o ovom Predlogu. Ja moram da kažem da nisam našla logiku ni razumela ono što se u javnosti plasira neodgovorno, često manipulativno i neobjektivno na nivou teorija zavere o razlozima zbog kojih navodno donosimo ovaj Zakon.Ono što vidim jeste da ovaj Predlog i u delu o referendumu, i još više u delu o narodnim inicijativama ima sve one elemente koje dugoročno donose korist celom društvu.Vidim i da ovim zakonom imamo šansu da što je moguće više uključimo građane u proces odlučivanja i osvestimo građanima da koristeći mehanizme koje zakon pruža mogu daleko aktivnije i direktno da učestvuju u kreiranju zakona, unapređivanju društva po svojoj meri.Zaista ne vidim ništa loše u tome da se unaprede prava građana tako da narodnim inicijativama mogu i te kako da utiču na donošenje zakona ili njihovu izmenu.Verujem da je zakon o referendumu i narodnoj inicijativi početna tačka da se građani suštinski zainteresuju za to kako funkcioniše njihova zajednica, šta je neophodno i šta žele da promene i unaprede u sredinama u kojima žive.Osnovne novine u ovom predlogu zakona su sledeće. Ukidanje praga izlaznosti birača za koji je prema postojećim pravilima bila potrebna većina od upisanih birača, sada je to većina od broja izašli birača. Ovo je jedna od osnovnih novina u cilju usklađivanja sa Ustavom.Naime, Ustavom je predviđeno da je uslov za promenu Ustava koji usvoji Skupština taj da glasa većina od onih koji izađu na izbore.U važećem Zakonu o referendumu piše drugačije. Tamo stoji da se odluka donosi većinom od ukupnog broja birača.Najveći birača.Najveći broj kritika upućenih tokom javne rasprave i u pojedinim medijima odnosio se upravo na pitanje izlaznosti. Ustav Srbije bavi se u članu 203. stav 8. precizno uslovima o uspešnosti referenduma i kaže se: „Kada se akt o promeni Ustava stavi na potvrđivanje, građani se na referendumu izjašnjavaju najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja akta o promeni Ustava. Promena Ustava je usvojena ako je za promenu na referendumu glasala većina izašlih birača“.Želela sam ovo precizno da pročitam iz Ustava Srbije zato što to potvrđuje da teza da se Zakon o referendumu menja da bi se ukinula obavezna izlasnost većine većine upisanih birača ne stoji, jer u slučaju sukoba odredbe zakona i odredbe Ustava primenjuje se, naravno, odredba Ustava, tako da u tom smislu promena zakona ne bi bila neophodna za sprovođenje ustavnog referenduma o promeni Ustava. Rešenje bi postojalo i sa važećim zakonom. Primenile bi se, naravno, odredbe Ustava.Odredba koja se odnosi na to da je za uspeh referenduma dovoljno da za njega glasa većina izašlih birača, a ne većina upisanih, nekima na prvi pogled izgleda nedovoljno čvrsta u smislu da neće uvek odraziti stav građana o nekom pitanju. Ja mislim upravo suprotno. Neophodno je da se podigne svest građana o njihovom aktivnom učešću u javnim poslovima na svim nivoima vlasti, a time i odlučivanju o pitanjima koja su značajna za njihov život. O tome sam govorila i na početku, navodeći detaljno i opširno i primer Švajcarske.Idemo dalje. za nas u Socijaldemokratskoj partiji Srbije najvažnija izmena ovog zakona jeste to što se produžava rok za prikupljanje potpisa.Dakle, za podnošenje narodne inicijative potrebno je 30.000 potpisa, a rok se produžava sa sedam na 90 dana. Uglavnom se zbog tog kratkog roka do sada narodna inicijativa i nije tako često, ili gotovo nikako, ni primenjivala, ni podnosila.Prilično veliki problem upravo predstavlja i to što ne postoji jedinstvena evidencija o podnetim inicijativama, pa je bilo do sada otežano prikupljanje informacija o podnetim i nerealizovanim i nerealizovanim narodnim inicijativama.Najveći deo informacija o podnetim inicijativama prikupila je nevladina organizacija CRTA i one se nalaze u brošuri te organizacije iz 2018. godine, koja se bavi problemima u ostvarivanju prava na podnošenje narodne inicijative.Inače, o tome je govorio i kolega Balint, od uvođenja višestranačja, na republičkom nivou održana tri referenduma. 1990. godine menjali smo Ustav, 2006. godine takođe, 1998. godine izjašnjavali smo se o tome da ne želimo strane predstavnike u rešavanju problema na Kosovu i Metohiji. Izjašnjavanje o državnim simbolima i ustavnim amandmanima 1992. godine bilo je neuspešno, jer je izašlo manje od polovine birača.Kada je reč o narodnoj inicijativi, praktično bila je samo jedna i to inicijativa Fondacije „Tijana Jurić“, koja je implementirana u izmene Krivičnog zakona.Na lokalnom nivou referendumi su se održavali uglavnom samo po pitanju uvođenja mesnih samodoprinosa.Produžetkom roka na 90 dana za prikupljanje potpisa otvara se mogućnost da narodnih inicijativa bude značajno više u budućem periodu. Da li će ih biti ili neće, zavisiće od same ideje, predloga, inicijative i od prikupljenih potpisa za čiju overu će se plaćati minimalna, gotovo simbolična naknada od 50 dinara.Učesnici u javnoj raspravi ukazali su na potrebu da se ova naknada ne naplaćuje u sprovođenju narodnih inicijativa, jer ta odredba ne postoji ni u važećem Zakonu o referendumu i narodnim inicijativama. Međutim, budući da zakon predviđa da za elektronske potpise nije potrebna overa, može se prostom logikom zaključiti da troškovi prikupljanja i overe mogu u budućnosti i te kako da se svedu na minimum i da neće samim tim obeshrabriti građane da koriste narodnu inicijativu kojom mogu da predlažu donošenje, izmenu ili prestanak važenja Ustava, zakona, drugih propisa i opštih akata na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Takođe, najmanje 150 hiljada potpisa birača podnosi se za predlog za promenu Ustava.Iz svega navedenog, jasno je da zakon otvara mogućnost jedne nove dinamike i aktivizma i uključivanja građana u vršenje vlasti preko narodne inicijative i referenduma, što je postojećim zakonom bilo gotovo nemoguće, budući da je odavno i zastareo i restriktivan, pokazao velike nedostatke.Neposredna nedostatke.Neposredna demokratija je starija od predstavničkog modela i može samo dodatno da unapredi predstavnički model, a samim tim i naš rad narodnih poslanika poslanika u budućnosti.Značajno je napomenuti da Predlog zakona prepoznaje i uvodi, prema pravnom dejstvu odluke, obavezujući i savetodavni referendum. O tome ste i vi govorili u uvodnom izlaganju. Različite vrste referenduma predviđaju republički, pokrajinski i lokalni, a prema vremenu donošenju akta koji je predmet referenduma - prethodni ili naknadni i prema vrsti ustavotvorni, zakonodavni ili upravni.Dalje, izuzetno je važno što ovaj predlog detaljno obrazlaže i predviđa referendumsku kampanju, koja važećim zakonom uopšte nije regulisana, čak ni pomenuta, dok se predloženim izmenama detaljno reguliše i to ko može da organizuje i kako se finansira i troškove kampanje, poseban račun, podnošenja izveštaja, jednak pristup stranama koje zagovaraju različite odgovore na referendumsko pitanje, kao i ravnomerno i korektno obaveštavanje o svim važnim pitanjima o kojima se izjašnjava na referendumu.Dakle, za kraj, ali ne manje važno jeste to da su kritike Venecijanske komisije bile toliko pozitivne da ni ta preporuka o početku primene zakona, tek godinu dana nakon početka primene, ne može da zaseni ni dobre kritike, pozitivne kritike i ono što sam zakon može da nam donese u budućnosti ako ga svi zajednički, ponavljam opet, stavljajući političke razlike sa strane, sagledavamo kao jednu novu mogućnost da jačamo ulogu građana u vršenju vlasti.Da li je dobar? Da li može da bude bolje? Sigurno je da može, međutim ovaj zakon svakako je, nakon 15 godina, jedan potpuno potpuno novi početak i zbog svega što sam već navela u svom izlaganju, poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije će u danu za glasanje podržati ovaj predlog.Hvala. Zahvaljujem se zamenici predsednika poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije.Reč ima ovlašćena predstavnica poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević.Izvolite. Hvala vam, uvažena predsedavajuća.Gospođo Obradović sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, sam naziv Predloga zakona o kome danas raspravljamo govori o tome koliko je važno pitanje danas na dnevnom redu Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi.Ustav Republike Srbije kaže: „Suverenost potiče od građana koji vrše referendumom, narodnom inicijativom i preko svojih slobodno izabranih predstavnika“.Važeći Zakon o referendumu donet je 1994. godine. Ustav Republike Srbije donet je 2006. godine i očigledno je da nije postojala politička volja da se ovako važan zakon uskladi sa Ustavom i donese do kraja 2008. godine, kako je to propisano Ustavnim zakonom za sprovođenje Ustava Republike Srbije, koji je, kažem, donet 2006. godine.Sada, ne samo da postoji politička volja, već je jednostavno prihvaćeno da taj posao mora biti završen, da nije zdravo za naš zakonodavni sistem, da postoji zakon koji nije u saglasnosti sa Ustavom i zbog toga je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i formiralo Radnu grupu koja je radila na ovom predlogu. Najznačajnija odredba koju bih ja istakla, na čijem usaglašavanju se radi, odnosi se na propisivanje cenzusa za uspeh referenduma.Član stav 8. Ustava Republike Srbije kaže: „Kada se akt o promeni Ustava stavi na potvrđivanje, građani se na referendumu izjašnjavaju najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja akta o promeni Ustava. Promena Ustava je usvojena ako je za promenu na referendumu glasala većina izašlih birača“.U važećem Zakonu o referendumu stoji odredba da je za uspeh referenduma potrebno da na referendum izađe više od polovine upisanih birača. Ova odredba nije u skladu sa napred navedenim članom Ustava, prema tome postoji realna potreba da se novi Zakon o referendumu u ovom delu uskladi sa važećim Ustavom.Osim usklađivanja sa Ustavom, bilo je važno da se u zakonu prepozna i primena najviših standarda za sprovođenje referenduma i narodnih inicijativa koje su uspostavljene u evropskim državama, ali i u drugim demokratskim zemljama i najznačajniji standardi su u stvari preporuke Saveta Evrope.U tom smislu, mogu da ocenim da je od velike važnosti bila saradnja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa Venecijanskom komisijom, čiji eksperti su mnogo pomogli u sačinjavanju ovog predloga, baš kao što su pomogli i u sačinjavanju Nacrta akta o promeni Ustava.Ne radi se tu o tome da smo mi samo sve njihove preporuke prepisali, da smo mi te preporuke usvojili i stavili ih u bilo koji akt ili u zakon, radi se o tome da ćemo prema njihovim smernicama popraviti naše zakonodavstvo kako bismo dostigli standarde koji važe u evropskim zemljama. To možemo samo ako pravila koja važe u EU prilagodimo našem pravnom i političkom sistemu, uopšte društvu u kome živimo, a naš sistem tim pravilima.Svesni smo činjenica da je jedan od prioriteta rada Vlade Srbije dostizanje punopravnog članstva u EU i da nas na tom putu očekuje mnogo izazova na koje ćemo morati da odgovorimo i to nadam se uspešno i činimo. U tom smislu je saradnja sa Venecijanskom komisijom bila od presudnog značaja, kako za izradu akta o promeni Ustava, tako i saradnja sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koja je radilo na izradi ovog Predloga zakona o referendumu o kome danas raspravljamo.Ustav definiše više vrsta referenduma i dobro je što u ovom predlogu možemo da vidimo da su sve te vrste regulisane. Dakle, radi se o republičkom, pokrajinskom i lokalnom referendumu.Dalje, tu je referendum za celu teritoriju ili za deo teritorije, obavezni i fakultativni, prethodni i naknadni, ustavotvorni, zakonodavni i upravni i savetodavni.Logično je da se za različita pitanja raspisuje druga vrsta referenduma. Na ovaj način za pitanja koja su definisana Ustavom i za koje je potrebno da se izjasne svi građani, raspisaće se republički referendum, ali ako se neko pitanje tiče, recimo, lokalne zajednice, raspisaće se lokalni ili neki drugi referendum koji je od značaja kako bi se rešilo pitanje koje je takođe od značaja za taj deo teritorije naše zemlje.Na

Sa druge strane, to znači i veliku pomoć državi i lokalnoj samoupravi, jer ćemo onda znati, onda će institucije države i lokalne samouprave znati na koji način razmišljaju građani i u kom smeru bi trebalo da se ide u budućnosti.Smatram da je od presudnog značaja za primenu ovog zakona i učestvovanje šireg kruga ljudi na referendumu, što će biti omogućeno na taj način što će ovaj zakon da mogu da glasaju i interno raseljena lica prema boravištu na glasačkom mestu u Srbiji koje izaberu ili prema boravištu na glasačkim mestima u inostranstvu.Na taj način možemo očekivati primenu zakona u punom kapacitetu kada se radi o omogućavanju građanima da učestvuju u donošenju odluka, što je takođe jedan od prioriteta za donošenje ovog zakona.Ono što bih želela da istaknem kao posebno važno jeste javnost, kojoj ovoj predlog pridaje veliku pažnju. Uvodi se obaveza nadležne izborne komisije, što je u ovom slučaju RIK, da pripremi akt kojim se građanima pružaju tzv. „objektivne informacije“ o predmetu referenduma upravo iz razloga da bi građani mogli da dobiju potrebne informacije, da bi mogli da sagledaju sve argumente i da odluče na koji način će se izjasniti, na koji način će odgovoriti na referendumsko pitanje, da li će njihov odgovor biti za ili protiv u skladu sa pitanjem koje se postavlja, a koje se odnosi na teritoriju cele naše zemlje ili je vezano za lokalnu zajednicu. Objektivne informacije biće dostupne, odnosno biće u formi dopisa, dostavljene svim biračima na njihove adrese prebivališta.Dalje, zaštita prava tokom sprovođenja referenduma je još jedno vrlo važno pitanje koje ovaj zakon reguliše. Građanin koga je glasački odbor neosnovano sprečio da glasa ili mu je na glasačkom mestu povređeno pravo na slobodno i tajno glasanje, ali i ovlašćeni predlagač, svaki poslanik, narodni poslanik ili odbornik povodom donete odluke, izvršene radnje ili učinjenog propusta nadležne komisije, glasačkog odbora ili potkomisije, ima pravo na prigovor nadležnoj komisiji u roku od 48 sati.Ovim odredbama koje se odnose na ova pitanja dalje se regulišu rokovi. nadležna komisija odlučuje o prigovoru u roku od 96 sati. Protiv rešenja nadležne komisije, donetog po prigovoru, podnosilac prigovora može podneti žalbu upravnom sudu. Rok je takođe 96 sati, ali ono što je za građane Srbije možda važnije od rokova u ovom trenutku, jeste da je obezbeđena dvostepenost u odlučivanju, čime će svakako zaštita prava građana tokom sprovođenja referenduma biti jača.Želim jača.Želim na kratko da se osvrnem i na odredbe koje se odnose na narodnu inicijativu. Narodna inicijativa će moći da dovede do raspisivanja referenduma na zahtev građana. Dakle, najmanje tri birača formira inicijativni odbor sa predlogom za narodnu inicijativu.Pre početka prikupljanja potpisa, inicijativni odbor dostavlja predsedniku nadležne Skupštine predlog narodne inicijative, kako bi se sproveo verifikacioni postupak.Predsednik Skupštine utvrđuje da li se predlog narodne inicijative odnosi na pitanja o kojima se ne može raspisati referendum, da li je predlog podnet u propisanom u propisanom obliku koji zakon predviđa u zavisnosti od toga, naravno, kakva vrsta narodne inicijative se predlaže, da li je predlog podneo inicijativni odbor koji je formiran u skladu sa ovim Zakonom o referendumu i da li je predmet referenduma, naravno, u nadležnosti Skupštine kojoj je inicijativa upućena. Ukoliko je predlog narodne inicijative u skladu sa zakonom i sa svim uslovima čije se ispunjenje traži, predsednik Skupštine obavestiće inicijativni odbor kada počinje da teče rok od 90 dana za prikupljanje potpisa za listu potpisnika.Ono što je drugačije predloženo, što možemo da vidimo u ovom predlogu u odnosu na važeći zakon jeste rok za prikupljanje potpisa koji je proširen sa sedam na 90 dana i na taj način želim da kažem da je ostavljeno skoro 13 puta duže vreme u odnosu na ono koje važi danas za prikupljanje potpisa, što će naravno u mnogome olakšati sam postupak jer građani mogu da mnogo lakše organizuju svoje obaveze u ovoj fazi postupka.Legitimitet narodne inicijative ostvaruje se upravo overom ovih potpisa, ali značajna novina je, što smo mogli da čujemo i od ministarke Obradović, mogućnost prikupljanja elektronskih potpisa građana koji ne podležu overi potpisa.Predlogom zakona je takođe ukinuta obaveza prijavljivanja Ministarstvu unutrašnjih poslova mesta za prikupljanje potpisa. Nakon predaje liste potpisnika Skupštini vrši se provera podnete liste i naravno upoređivanje sa biračkim spiskom.Ukoliko spiskom.Ukoliko je prikupljen dovoljan broj potpisa narodna inicijativa se smatra pokrenutom. Ako je narodna inicijativa pokrenuta sa ciljem raspisivanja referenduma, nadležni odbor, odnosno nadležno radno telo Skupštine potvrđuje da li su ispunjeni i ostali uslovi koji su predviđeni ovim zakonom i prosleđuje Skupštini zahtev za raspisivanje referenduma. Sednicama radnih tela može da prisustvuje i predsednik inicijativnog odbora, što je od velikog značaja za uključivanje građana, a tokom ovog postupka, naravno, može se i odbaciti neki predlog.Nakon provere liste sa potpisima, liste potpisnika i prilikom odlučivanja o zahtevu za raspisivanje referenduma inicijativni odbor, naravno, ima pravo da podnese tužbu Upravnom sudu ukoliko smatra da Skupština nije pravilno odlučila.Narodna inicijativa kao oblik direktne demokratije je važan postupak za našu zemlju. Prisutan je dakle u našem sistemu i jako je važan ako želimo da pratimo demokratski nivo evropskih zemalja i u ovoj oblasti.Ono što je važno jeste da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave shvatilo zadatak da na odgovarajući način izradi predlog koji je danas pred nama. Šta znači na odgovarajući način? Znači da pre svega uskladi odredbe sa Ustavom kao najvišim pravnim aktom, da odredbe izradi i u normativnom i u sadržinskom smislu na način koji će biti kompatibilan sa našim pravnim sistemom i drugim zakonima koji su od važnosti za pitanje referenduma, ali i da ispoštuje pravila koja važe u EU i da na pravi način implementira preporuke koje su dobijene od Venecijanske komisije bilo u toku samog postupka izrade nacrta zakona, bilo na kraju sa dobijanjem pozitivnog mišljenja na nacrt zakona.Zbog položaja Srbije u procesu dobijanja punopravnog članstva u EU mnogo se mora voditi računa o svim detaljima koje sam upravo navela jer sa jedne strane mi se jesmo obavezali da implementiramo pravila ili postulate EU, ali sa druge strane to moramo učiniti tako da to ne remeti naš zakonodavni ili politički sistem ili norme koje danas kod nas važe.U tom smislu želim da kažem da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave apsolutno ispunilo ispunilo zadatak i prema Venecijanskoj komisiji, ali je ispunilo i rokove koji su možda malo bili nametnuti zbog sprovođenja ustavnih promena. Drago mi je da smo na kraju pokazali da smo tim koji je na jednom zadatku. Radili smo na različitim aktima, ali ti akti su teško povezani. Naravno, ovde mislim osim Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i na Ministarstvo pravde i na Narodnu skupštinu.Ono zbog čega bih želela da reagujem jer smatram da je važno jeste plasiranje laži i insinuacija koje su upućene na to da se nešto radi ispod žita, kao da niko ne može da ode na sajt Vlade ili na sajt Narodne skupštine i da proveri koji su akti u proceduri, a naravno da može i te laži se naravno koriste za pozivanje ljudi da ne izađu na referendum. Dakle, ja ovde ne govorim o tome da se možda pozivaju ljudi da daju negativan odgovor na primer kada se radi o ustavnim promenama na referendumu. Ovde se radi o tome da se pozivaju ljudi da uopšte ne izađu na referendum. Smatram da je to mnogo opasnija situacija jer izaziva nezadovoljstvo kod građana zašto nisu pitani. Dalje, oni misle da je donošenje ovakvog zakona pogrešno slušajući isključivo dezinformacije.Sa druge strane, zakon neće moći da se primenjuje u punom kapacitetu ako građani nisu zainteresovani da daju svoje mišljenje na referendumu o važnim pitanjima. U svakom slučaju, to nanosi štetu državi, a na kraju i svim građanima Srbije.Stvara Srbije.Stvara se loša atmosfera, građani se odvraćaju od ostvarivanja svojih prava a sve zarad prikupljanja jeftinih političkih poena, toliko jeftinih da se čak koristi i status naše južne pokrajine KiM u te svrhe, naravno kada govorimo o raspisivanju referenduma zbog ustavnih promena koje se, naglašavam, dešavaju u oblasti pravosuđa.Neistine se naravno šire preko dela tajkunskih medija i pojedinaca koji pokušavaju da steknu pristalice na bilo koji način. Ma koliko to prljava kampanja bila mi nećemo dozvoliti da više puta ponovljena laž postane istina. Narod će odlučivati i odlučiti i ništa se neće desiti dok narod ne odluči. Mi iz SNS smo uvek bili spremni na to da pitamo narod, da poslušamo narod, da pitamo građane i kakva je njihova izborna volja i građani Srbije su nam od 2012. godine pa do danas davali legitimitet da Srbiju vodimo napred.Kao da izmišljaju po šablonu – izmišljotine se plasiraju i oko Rio Tinta i životne sredine, oko Zakona o eksproprijaciji, pa naravno da se to koristi i danas kada bi trebalo da usvojimo Zakon o referendumu.Šta god da je aktuelno i dobro za građane odmah tajkunski mediji i neki kvazi političari počnu da se bave time na dnevnom nivou i da optužuju vlast bez ikakvih argumenata.Pogledajte samo, izdvojiću jednog koji mi nije nešto preterano zanimljiv jer je strašno vulgaran i bezobrazan, Marko Vidojković, sa naslovom, ako bi mogla neka kamera ovo da uhvati „Šta to smrdi?“. smrdi?“. Njegova emisija se emituje na Đilasovoj platformi Nova.rs i on obmanjuje narod navodima da Ustav može da se promeni bilo kako i da će se čak promeniti i preambula i da će KiM biti izbačeni iz sastava Republike Srbije i to sve pod naslovom „Šta to tačno smrdi?“, a ja bih rekla da smrde isključivo njegove neistine ovde.Srpska napredna stranka, za razliku od ovakvih ljudi, ne obmanjuje narod. Mi na tome nismo gradili ni politiku SNS, ni politiku države Srbije. Aleksandar Vučić je uvek sve činjenice iznosio građanima, uvek je obrazložio svaku odluku koja je bila doneta isključivo zarad toga da građanima bude bolje. Mi nemamo čega da se plašimo. Čega da se plašimo? Velikog i marljivog rada? Politike ozbiljnosti i odgovornosti koju sprovodimo od 2012. godine? Politike u kojoj su građani Srbije na prvom mestu a mnogo puta smo to pokazali i dokazali? Mi se ne plašimo i ovde to ponavljam – ni tajkuna, ni njihovih medija, ni njihovih laži, ni prljave kampanje, a svesni smo da zbog predsedničkih izbora koji nam predstoje ta prljava kampanja će biti još jača.Ne postoji ništa što može anulirati naše rezultate. Ne postoji ništa što može da sruši politiku izgradnje i razvoja zemlje, podizanja Srbije na svim nivoima i u svakoj oblasti. Videćete šta znači ozbiljna politička politička partija kada iznesemo program na skupštini stranke koja nas očekuje pa ćete onda videti koliko, uz dužno poštovanje svih ovih koji su u različitim kolonama i kolosecima ujedinjeni i razjedinjeni, koliko oni nemaju nikakvu politiku na kojoj će graditi političku priču koja će biti dobra za građane Srbije već svoju politiku grade isključivo na izmišljotinama i tračevima. Kad god uradimo nešto, a to se kritikuje bez argumenata, bez predloga na osnovu kojih bismo mi možda nešto unapredili, ja znam da to što je kritikovano da smo dobro uradili.Između

tajkunskim medijima, mi smo valjda sada u fokusu zato što pripremamo ustavne promene. Glavna zamerka, više nego nebulozna i očigledno je maliciozna, glasi da sednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo traju kratko i odnosi se na to koliko ja brzo čitam ili pričam na tim sednicama.Neprijatno sam iznenađena i time što su se tome pridružili neki opozicioni političari koji su bili poslanici i koji na taj način, po meni, pokazuju koliko ih nije zanimalo da rade ovde svoj posao, da se upoznaju sa radom Narodne skupštine i da ovde predstavljaju svoje političke partije, ali pre toga da ovde predstavljaju sve građane Srbije.Neka budu sigurni da ću na svaku laž i insinuaciju odgovoriti, pre svega zato što predstavljam građane Srbije, ali i zato što vodim računa i o integritetu Skupštine, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i svojih kolega koji vrlo korektno rade svoj posao.Dakle, posao.Dakle, uopšte nije važno koliko mi brzo pričamo ili čitamo, važno je da o svim predlozima, kao što je i Zakon o referendumu, kao što vidite, raspravljamo u plenumu, jer su na našem Odboru predlozi samo formalno ocenjeni kao predlozi koji su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Ali, dobro, neznalice i sitne političke duše to ne žele da priznaju, a verujem i da ne znaju, jer, čim radite, niste dobri, čim radite za Srbiju niste dobri, to kažu oni koji su u raznim opozicionim kolonama, a ako ste još u SNS, onda ste na stubu srama, iako ni za šta niste krivi.Kada pokušate da se branite od takvih ljudi, oni vam kažu da narodu u stvari mislite loše, iako ste mnogo puta dokazali suprotno, i da taj možda sa Tvitera na čijem je profilu slika krave, koji se krije iza nekog imena i prezimena koje nije njegovo ime i prezime, neće glasati za vas. U redu. Evo, trpećemo. Bićemo džak za udaranje, ali ćemo usvajati dobre zakone u Narodnoj skupštini. Vodićemo Republiku Srbiju napred. Takvi će ostati na političkom dnu, da se koprcaju u svojoj mržnji i u svom neznanju, a Srbija će na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i sa politikom SNS, dalje razvijati i građanima pružati dobar život. Hvala.

Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Poštovana gospođo Obradović, poštovani predstavnici ministarstva, tačno je, potpuno je u pravu koleginica Žarić Kovačević, mnogo se demagogije, političke demagogije i političkih pamfleta čulo proteklih dana i proteklih meseci kada je reč o Predlogu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i kada je reč o amandmanima kojima treba da se izmeni Ustav, i to sve zarad jeftinih političkih poena.Ali, kao i uvek, postoje stvari koje prosto ne možete prikriti, ne možete izmisliti. Nije ovde situacija da jedna laž ukoliko se izgovori sto puta postane istina. Neće postati istina. Jer, sve ono što radimo danas, biće valorizovano već u januaru mesecu, razlog zašto to radimo danas i tada će biti potpuno jasno.Hajde

obaveza. Prvi zakon je usvojen 1994. godine. Jedna izmena je bila 1998. godine. Ustav je usvojen 2006. godine i shodno tome Zakon o referendumu i o narodnoj inicijativi je trebalo da bude usaglašen do kraja 2008. godine. To što nije usaglašen je neodgovoran i neozbiljan odnos onih koji su to trebali da učine i urade.Šta se ovde konkretno nameće kao tema? Ja se vraćam sa jedne debate i pomalo mi je smešno, pa se nekada zapitam da li i oni koji iznose takvo mišljenje i takve stavove veruju u to? Dakle, tema "Rio Tinto". Čekajte, istraživanja će trajati dve godine i posle dve godine niko više neće pričati o "Rio Tintu", Sa druge strane, zašto ne kažu kakvo su mišljenje kao ministri u Vladi imali o "Rio Tintu" od 2008. do 2012. godine kao razvojnu šansu, kao razvojni projekat. Ja sam razgovarao sa predsednikom Narodne skupštine Republike Srbije koji je tada bio ministar i to mi je preneo. Rekao mi je kakve su oni lično stavove imali. Dakle, za njih je "Rio Tinto" bio razvojna šansa. Sada je nešto drugo.Preambula. Ni jednog trenutka nije pomenuta preambula i menjanje preambule.Dakle, da građanima Srbije bude potpuno jasno, po ko zna koji put ponavljamo, Srbija nikada neće prihvatiti jednostrano proglašenu nezavisnost KiM. Valjda je to svima jasno. Posebno treba da im bude jasno posle razgovora 2020. godine u SAD, kada je predsednik Srbije rekao tačka 10 ostaje po strani.Ko god želeo i ko god mislio da vršeći pritisak na Srbiju može da učini nešto u tom smislu da Srbija prihvati samoproklamovanu državu Kosovo, samo gubi vreme. vreme. To apsolutno nije tema. Šta je konkretno tema? Ovo sada govorim zarada građana, mada su kolege o tome govorile.Šta je konkretno tema i zašto sve ovo radimo? Vrlo često do poslednjeg izveštaja Evropske komisije, o kojem ćemo razgovarati ovde u plenumu, inače mislim da je to dobra praksa koju je uveo predsednik Narodne skupštine, da se nakon sednice za evropske integracije i predloga zaključaka koji su doneti, razgovara o izveštaju Evropske komisije ovde u plenumu. Dakle, Srbija pokazuje jasnu odlučnost i opredeljenost na putu evropskih integracija. Naš glavni strateški spoljno politički cilj jeste punopravno članstvo u EU. Izvinite, ali do poslednjeg izveštaja stalno spočitavano Srbiji u izveštajima Evropske komisije da ne postoji politička volja u Srbiji da se Srbija bavi borbom protiv kriminala i vladavinom prava.E sada, sa jedne strane, Srbija delima pokazuje da se na jedan ozbiljan način bavi organizovanom, neselektivnom i kontinuiranom borbom protiv kriminala i da je nulti stepen tolerancije, kada govorimo o kriminalu i korupciji, da postoji jedno sinhronizovano delovanje kada je reč o MUP-u i kada je reč o našoj zakonodavnoj aktivnosti u smislu usvajanja zakona koji pomažu borbu protiv kriminala, nastavak borbe protiv kriminala, poput Zakona o poreklu imovine.Sa druge strane, kada je reč o vladavini prava, valjda je potpuno logično kada govorimo o vladavini prava, dakle cilj koji želimo da postignemo amandmanima koji su predloženi i na koje, čujem, je dobijeno pozitivno mišljenje, ali neću danas govoriti o amandmanima, već u nedelju, nakon sednice za ustavna pitanja, kada bude doneta konačna odluka, dakle, amandmanima koji se konkretno odnose na Poglavlje 23 - pravosuđe i osnovna prava. Dakle, cilj je ojačati i osnažiti srpsko pravosuđe. Cilj je postići da sudovi i tužilaštva budu i efikasniji i nezavisniji.Čekajte, mi se kao parlament odričemo onoga što je jedna od naših nadležnosti bila, a to je zakonodavna, jel tako, da po privi put biramo sudije ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Kud ćete veće nezavisnosti kada je reč o pravosuđu.Dakle, ključni cilj svega onoga što mi danas radimo jeste da ojačamo i osnažimo srpsko pravosuđe. Trenutni politički momenat koristimo i poredimo ga sa realnom situacijom u Srbiji.Da li su oni koji danas kritikuju pokušavali nešto slično da urade?

Zato što je trebalo menjati preambulu.To vam je u principu isto, da napravim jednu paralelu i digresiju, sa graničnim prelazima. Svi papiri, sva dokumenta koja se tiču graničnih prelaza su potpisana do 2001. godine, a obzirom da su izbori bili maja 2012. godine i da je procena bila da bi to negativno uticalo na kampanju onih koji su imali većinsku vlast u Srbiji onda se zastalo.E, upravo iz tog razloga se zastalo i sa ovom pričom oko usaglašavanja Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi sa Ustavom iz 2006. godine, jer je došlo do preambule koja je morala da se promeni. Mi ne činimo to. Dakle, je želeo da učini neko drugi, samo što oni nikada neće imati hrabrosti da to otvoreno kažu.Koliko je meni poznato,

Zato što strukovna udruženja nisu bila saglasna sa tim amandmanima.Koliko mi je poznato, nastavlja da funkcioniše radna grupa. Dva sastanka su bila, koliko sam ja propratio, avgust i oktobar mislim da su meseci. Tada se usaglašavaju amandmani. Dakle, postiže se potpuna saglasnost Venecijanske komisije. istaknem, pre svega, ulogu i ministarke pravde i predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, koleginice Žarić Kovačević, Odbora za ustavna pitanja i Odbora za pravosuđe.Koleginice, to što neko ne zna koliko odbori treba da traju i zbog čega traju nekada 15 minuta, a nekada 2,5 ili tri sata, nemojte da obraćate pažnju na to, svaki komentar u tom kontekstu treba da vam bude kompliment jer to je pokazatelj njihovog elementarnog neznanja. Znači, nisu se bavili parlamentom i odborima ni onda kada su bili u ovoj sada imamo saglasnost i strukovnih udruženja i vrlo je važno da su implementirane sugestije i predlozi Venecijanske komisije. Više razgovora je bilo i ovde u parlamentu. Učestvovali smo i predstavnici poslaničkih grupa, učestvovali su i predstavnici vanparlamentarnih stranaka. Dobro je, ministarka, da ste implementirali one predloge i sugestije koje je uputila Venecijanska komisija i da je dobijeno pozitivno mišljenje Venecijanske komisije.Na komisije.Na šta konkretno mislim kada to kažem? Vidim da smo kritikovani, to maločas vidim iz rasprave, jer sam bio u raspravi sa jednim od predstavnika tzv. opozicije. Vidim da smo kritikovani zbog toga što nema obaveznog cenzusa. Oprostite, ispravite me ako grešim, obavezan cenzus nije Venecijanski standard. On postoji, čini mi se, u pet ili u šest država i za to je dobijana potpuna saglasnost Venecijanske komisije.Druga stvar, o kojoj je govorila i koleginica Žarić Kovačević, jeste taksa za overu potpisa. Ona realno sagledavajući jeste veoma visoka u Srbiji, 400 dinara. Pedeset dinara je bila, kada govorimo o izbornim listama i overi potpisa. Snižena je onako kakva je bila na 40 dinara, ali ne možete bez overe potpisa. Ne možete bez overe notara, jer šta vam je onda potvrda pravne sigurnosti narodne inicijative ako nemate overene potpise kod

Vrlo jasno, potpuno jasno. To je rezultat međustranačkog dijaloga i to je jedan ustupak koji ova vladajuća koalicija učinila, ja mislim da ni jedna vladajuća koalicija ne bi napravila takav ustupak,

se tiče stalnog biračkog sastava, odnosno biračkih odbora, pa naravno da neće biti moguće da na jednom biračkom odboru imate predstavnike jedne političke opcije. To će raditi Zavod za statistiku, kao i do sada, proporcionalno shodno snazi poslaničkih grupa, ali smo i tu učinili ustupak nakon međustranačkog dijaloga

duplirano je vreme. Smatramo da je dobro što ste prihvatili i ovu sugestiju sa 24 na 48, odnosno sa 48 na 96 sati. Jasnije su definisane različite vrste referenduma, načela za sprovođenje referenduma kada se može održati referendum, šta je to što konkretno ne može biti predmet referenduma. Dakle, mislim da su to neke osnovne i suštinske stvari koje su jako važne i smatramo da je jako dobro što ste ih implementirali u ovaj zakonski predlog.Sada, da pojasnim malo onima koji kažu – usvajate po hitnom postupku Zakon o referendumu, menjate amandmanom Ustav, a sa druge strane usvajate Zakon o eksproprijaciji, želite da rasprodate državu, SNS i SPS, bukvalno je tako rečeno, žele da rasprodaju državu.To je elementarno neznanje, elementarno neznanje, jer da znaju nešto oni bi shvatili da postoje određeni rokovi i da mi moramo da ispoštujemo te rokove, a pre svega smo odgovorni i ozbiljni ljudi, i ovaj parlament i Vlada Republike Srbije. Ako smo rekli da ćemo raditi na vladavini prava i na nezavisnosti i efikasnosti sudova i tužilaštva, onda ćemo na tome da radimo i taj posao ćemo da završimo, ali moramo da ga završimo u ovom sazivu. Je tako?Obzirom da sledeće godine imamo 3. aprila vanredne parlamentarne izbore, najverovatnije, da imamo predsedničke izbore, da imamo gradske izbore, pa, dame i gospodo, postoje određeni rokovi, postoje određeni rokovi kada se izbori moraju raspisati. Ovaj saziv mora da usvoji te izmene, jer ukoliko ih ne bude usvojio u planiranim rokovima, onda nećemo moći da učinimo ono što je naš cilj bio kada je reč o vladavini prava.Zato je potpuno opravdano 16. januar, ostaje sasvim dovoljno vremena za eventualne žalbe i pritužbe, i da se tokom februara meseca raspišu vanredni parlamentarni izbori. To je jedini razlog zašto hitan postupak. Da bi sve izbore imali u isto vreme, jer više je razloga zašto treba sve izbore da imamo u isto vreme. Prvi i osnovni razlog je razlog je finansijske prirode. Mi se još uvek suočavamo sa najvećim zdravstvenim izazovom sa kojim se suočava čitav svet i smatramo da svaki dinar treba uštedeti, usmeriti ga upravo ka onome o čemu smo govorili tokom jučerašnjeg dana ovde kada smo govorili o budžetu za 2022. godinu, a to je životni standard građana i kapitalne investicije. Da bi Srbija nastavila da se razvija, sačuvali smo makroekonomsku stabilnost, sačuvali smo teško stečena fiskalna dostignuća. Sada treba da se okrenemo, bez obzira na pandemiju, život ne treba da stane, treba da se okrenemo rastu i razvoju.Kada je konkretno reč o referendumskom pitanju, novina je to što će u ubuduće pre donošenja same odluke o raspisivanju referenduma odbor Narodne skupštine nadležan za ustavna pitanja, odnosno nadležno radno telo pokrajinske skupštine ili skupštine jedinice lokalne samouprave, biti dužno da pribavi pozitivno mišljenje nadležne komisije o predlogu referendumskog pitanja, što takođe smatramo da je jako dobro rešenje.Obzirom rešenje.Obzirom da mi je vreme od 20 minuta isteklo, a uvažena predsedavajuća kaže da nekako uvek planiram da bude tih 20 minuta, evo, ispoštovaću i sada 20 minuta.Dakle, na samom kraju još jednom ću ponoviti, Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije, naravno, u danu za glasanje podržaće ovaj zakonski predlog. Zahvaljujem. Zahvaljujem se predsedniku Poslaničke grupe SPS.Pošto nema više prijavljenih predsednika ili predstavnika poslaničkih grupa, prelazimo na listu govornika.Prvi sa liste je narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite. **Milija Miletić** ministarko sa saradnicima, uvažene kolege, građani Srbije, evo još jednom jedna od bitnih stvari koja do sada nije bila na dnevnom redu. Inače, svi znamo kada je donesen Ustav, kada smo imali obaveze da se prilagode sve ove potrebne stvari posle donošenja Ustava, ali to prethodne vlade, prethodna zasedanja Skupštine nisu prihvatila. Svi znamo da je to bilo neophodno. Mi ćemo u toku dana o tome raspravljati.Uvažena ministarka, ja mislim da ste vi kao nadležno ministarstvo sve one stvari koje su potrebne da se pripremi Predlog ovog zakona o referendumu, o narodnoj inicijativi, da ste sve to uradili na najbolji način, gde sada po prvi put imamo mogućnost i raniji ustav i ustav koji je bio i koji je sada trenutno, normalno, je ustav koji je bio stvarno legitiman, legalan, ali, s druge strane, zakon o referendumu nije bilo donešen.Pozitivna stvar je to što sada posle donošenja ovog zakona, inače, ja ću kao poslanik i predsednik Ujedinjene seljačke stranke podržati Predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, zato što daje mogućnost da u narednom periodu taj demokratski instrument referendum, narodna inicijativa, bude više prilagođen svim našim uslovima, da sutra mi kao ljudi, ukoliko imamo određene inicijative i na lokalu, na okrugu, na regionu, možemo te stvari da pokrenemo, da to bude urađeno na demokratski način, da to bude direktna volja tih naših građana koji imaju određenu potrebu da se nešto uradi.Mislim da je to pozitivna stvar, jer smo do sada imali određene inicijative, želje, ali to nije moglo da se uradi baš zbog toga što je bilo neophodno da izađe na tom referendumu ili na nekoj inicijativi

tih trenutaka nije hteo da izađe zato što jednostavno nije imao neku inicijativu ili je možda bila potreba da se više do svakog čoveka dođe, što znači da ćemo mi sada, posle usvajanja ovog zakona o referendumu, zakona o narodnoj inicijativi, inicijativi, kao ljudi biti više prisutni u svakom domaćinstvu, kod svakog čoveka, da ga upoznamo, da zna ono što se radi. Jer, suština svega jeste donošenje ovog zakona i potreba da se donese ovakav zakon jeste da bi se svakom čoveku, određenoj grupi ljudi, određenom broju ljudi koji skupe 30.000 potpisa dala mogućnost da mogu određene stari da potenciraju, da se radi nešto na teritoriji Republike Srbije i da to bude dobro za svakog građanina u našoj republici.Uvek

koji želimo da se u svakom pogledu demokratija stavi u prvi plan, normalno da se imaju i prava i obaveze, jer slušao sam više puta neke ljude koji su vodili državu u prethodnom periodu, do 2012. godine, čak je bila neka inicijativa i govorilo se o tome

piše kazna. Ne, mi to ne želimo da radimo. Mi na ovaj način želimo da damo mogućnost da svako ko želi određene stvari da pokrene da se rade putem potpisa, putem inicijativa, da u Skupštini ili odbornik u lokalnim skupštinama, ili građani u tim opštinama, to može da se uradi na najbolji način, bez neke prisile, bez nekih kazni, već na dobrovoljan način, ovako putem edukacija, putem poziva, putem apela, putem razgovora sa čovekom lice u lice.Mi ćemo uspeti određene stvari da promenimo, što znači da ovaj zakon i ova inicijativa o kojoj sada govorimo jeste potrebna i mislim da će to dati rezultate u narednom periodu, da se određen stvari usaglase sa Ustavom, da određene stvari, koje je prethodno Venecijanska komisija prihvatila, dala pozitivne smernice, da to bude odrađeno, jer mi svi želimo da naša Srbija i mi idemo prema EU, da imamo zakone koji će biti prilagođeni i sve što je potrebno da bude za dobrobit svih naših građana Republike Srbije.One stvari koje se govore, da neko na ovaj način sada kada menjamo zakon, odnosno donosimo zakon koji do sada nije bio posle donošenja Ustava, da mi na ovaj način želimo da prevarimo narod, ne, mi na ovaj način želimo da omogućimo demokratske instrumente da mogu lakše da se upotrebe da na svakom mestu, da li je to lokalna samouprava, da li Republika, da ljudi putem određenih referenduma, putem određenih inicijativa mogu da neke stvari menjaju i da budu direktno učesnici u tome da to bude najpozitivnije.Uvažena ministarko, ja imam poverenje u rad vaš, u rad naše Vlade. Još jednom, mislim da je to neophodno i potrebno.Još jednom, ja ću kao narodni poslanik i predsednik Ujedinjene seljačke stranke podržati Predlog zakona o referendumu.Sada bih za kraj samo o referendumu.Sada bih za kraj samo rekao nekoliko stvari za koleginicu Amelu, da joj čestitam na izboru za narodnog poslanika. Ona je došla ovde u Skupštinu na način, mislim to je nešto najgore, kada je akademik Zukorlić umro, čovek koji je ovde ostavio duboki trag za sve ovde u Skupštini, koji je imao svoja prava, svoj cilj, a to je pravda i pomirenje, uvažavanje svih nas koji smo građani Srbije, pa da li smo pravoslavne vere, da li smo islamske vere, nije bitno, mi smo svi ljudi i on koji je pokrenuo je pokrenuo taj pravac, ja očekujem da će i koleginica Amela to nastaviti zajedno sa svojim ljudima, jer nama je zajednički cilj život u našoj Srbiji, da svima bude bolje, da li on živeo u Svrljigu ili Tutinu ili u Subotici.Još jednom, hvala lepo i očekujem da ćemo podržati Predlog zakona, jer poslanički klub će ovo sigurno podržati.

Moja pozicija opozicionog poslanika i samostalnog poslanika mi ne dozvoljava da vreme trošim, pošto ga malo imam, na dobre strane ovog zakona. Postoji dosta dobrih strana, time nažalost neću moći da se bavim. Dobra stvar je pre svega to što je na neki način otvorena mogućnost da se referendum i narodna inicijativa vrate u naš politički pravni sistem.Ono zbog čega imam primedbe na ovaj zakon pre svega je to što sve što radimo, često radimo pod pritiskom iz Brisela, iz EU. Sama Venecijanska komisija mislim da je davno izgubila moralni kredibilitet da nastupa kao neko ko je zaštitnik demokratije. Vrlo su se ili nemušto ili blago ili se uopšte nisu izjašnjavali kada je prekršena referendumska volja naroda u Severnoj Makedoniji, kada je dozvoljeno da Crna Gora uđe u NATO bez referenduma, kada su kršeni razne druge slobode i prava u izbornom procesu širom zapadne Evrope, tj. EU, kada je kada je urađena najveća izborna krađa u istoriji čovečanstva, a to su predsednički izbori u Americi, kada je učinjeno mnogo prekršaja koji su doveli do toga da politički zapad i njihova civilizacija više nemaju moralno pravo da nas uče ni demokratiji, ni pravnom poretku. Zato ne mislim da su oni autoritet na koji treba da se pozivamo.S druge strane, mislim da cenzus koji prestaje da postoji u ovom zakonu o referendumu jeste nešto što jedan veliki deo političke javnosti koji čine ljudi koji nisu stranački organizovani izbacuje iz procesa odlučivanja. Oni koji su apstinenti nisu politički idioti, kako to antička Grčka kaže, to su oni koji su nezainteresovani za život u zajednici. U našem slučaju, masa apstinenata su dokaz da je naša politička klasa, i to nije problem samo ove vlasti i SNS, već dugi niz godina izgubila poverenje naroda i da mnogi od njih imaju vrlo jasan politički stav, ali ne žele da daju podršku nijednoj od političkih opcija, nijednoj od stranaka na izborima. To je odgovornost svih nas, naravno, najveća odgovornost onoga koji ipak ima najveću vlast i najveći uticaj u biračkom telu.Sa cenzus odjednom izbacite na ovaj način, dovodimo sve u apsurdnu situaciju da na nekom sledećem referendumu će manji broj ljudi odlučivati nego, recimo, oni koji su podneli inicijativu za referendum. Znači, teoretski to tako može da se desi, što smanjuje nivo legitimiteta svih onih koji su taj referendum organizovali. Onda dolazimo u situaciju da će se dešavati da maltene na partijskom kongresu možete da dogovorite, pogotovo jedne ogromne stranke kakva je SNS, kako kako će izgledati referendum, što opet dovodi u situaciju da većina ljudi koji se ne slažu sa vama, a nisu spremni da glasaju za neke druge političke opcije, ne mogu izreći svoj stav.U srpskom društvu, u srpskom narodu, posle ovoliko godina pogrešnih politika, apstinenti jesu politički opredeljeni i pogotovo je bitno dati im šansu da pošalju svoju poruku kada se referendumi organizuju na nacionalnom, republičkom nivou i kada se tiču svih tih građana, i onih koji su izašli i onih koji nisu izašli. Umesto izbacivanja cenzusa, bilo bi dobro uraditi nešto, što nije moja ideja, već je ideja kolega iz vaše vladajuće većine, većine, nadam se da su podneli amandman pa da mogu i da glasam za to, a to je da treba uvesti jednu vrstu stepenovanog cenzusa, da recimo kada se odlučuje o promeni Ustava ostane 50% plus jedan cenzus, kada se odlučuje o nekim sistemskim organskim zakonima, recimo, 40% plus jedan cenzus, kada se odlučuje o promenama nekih drugih zakona, pa možda i statuta pokrajine, 30% plus jedan, kada se spusti na lokalni nivo, recimo, 15% plus jedan, u svakom slučaju, da se neki nivo legitimiteta stavi u tim referendumima. Ako se kaže da je to ustavnopravni problem – nije, jer to ne bi bilo suprotno Ustavu, bilo bi samo neka vrsta razrade onoga što je Ustav ostavio kao pravnu prazninu.A ono što želim da pošaljem kao poruku SNS jeste da je neverovatno da stranka koja ima 700.000 članova, u narodu koji nema ni sedam miliona, znači, procentualno gledano, ima vas više nego komunista u Narodnoj Republici Kini, a niste ni oslobodili Srbiju od NATO trupa, niste je ni proširili, kao što su oni oslobodili Kinu i proširili je, i na taj način, sa tako velikim biračkim sa tako velikim potencijalom, sa tako velikom mobilizacijskom moći, prosto je neverovatno da kada treba organizovati kapilare i dobiti izbore, spremni ste da od svojih ljudi tražite po deset kapilarnih glasova, a ako imate 700.000 članova, u svakom referendumu, samo vaši ukućani, par komšija, bilo bi dovoljno da prođe 50% plus jedan. Znači, to je problem.S

zakon.Naravno, oni koji znaju kako funkcioniše Poslovnik znaju šta sam uradio. Ja inače ovo ne radim, ali neka bude tako. Hvala.

Hvala vam, predsedavajuća.Nemojte od mene očekivati krug replika. Oni koji dobro poznaju Poslovnik, a ja sam jedna od njih, neće izazvati repliku u svom javljanju.Osnovni moto SNS jeste da se narod pita i narod će se pitati na sledećem referendumu i na svakom drugom referendumu, u skladu sa zakonom koji danas budemo izglasali. pod pritiskom Brisela ne radi ništa. Prethodna vlast je radila mnogo toga pod pritiskom raznih stranih ambasada.Ono zbog čega sam se najviše javila jeste da upoznam građane sa jednom činjenicom, a to je da cenzus ne prestaje da postoji. Ovaj predlog zakona usklađuje se sa Ustavom koji je donet 2006. godine, po kome cenzus postoji i iznosi većina od izašlih izašlih birača, a ne većina od upisanih birača. Prema tome, usklađivanje ovog predloga zakona sa Ustavom iz 2006. godine ne znači ukidanje cenzusa.To koliko nas ima u SNS, hvala bogu, ima nas mnogo i biće nas još više, a Srbiju nismo oslobodili ni od Kineza ni od NATO trupa, oslobodili smo Srbiju od žute tajkunske vlasti koja ovom narodu nije ništa pružila, jer su se građani pitali 2012. godine da li će imati para za plate i penzije, jer su se građani pitali do 2012. godine da li će moći deci nešto da pruže, jer su se pitali da li je Dragan Đilas u Beogradu ostao dužan porodiljama 400.000 ili 400 miliona, ili koliko god miliona da je ostao dužan građanima Srbije. Od toga je SNS oslobodila Srbiju. Hvala.

Nije moguće da sam se ja uplašio. Bez lažne skromnosti, ali hrabrost je reč koja me opisuje, to će vam reći svako ko me dobro poznaje.Bio bih protiv ovog zakona da je on loš, ali ovaj zakon je dobar, zaista je dobar, jer ne možemo mi da izjednačimo apstinenta i onog ko aktivno učestvuje u odlučivanju. Evo, daću konkretan primer koji u ovom trenutku tišti javnost. „Rio Tinto“, kada bi bilo referendumsko pitanje, ja bih zaokružio – ne. Protiv sam dolaska „Rio Tinta“. Ali moje „ne“ ne može da bude isto kao i onaj što tvituje i pije espreso sa šlagom i dosadno mu je, tvituje protiv vlasti i ne zna ni zašto je protiv „Rio Tinta“ itd. Dakle,

zemlji.Jedina alternativa ovom zakonu za kojih bi ja rado glasao je kao, recimo, da uzmemo primer Kipra gde ćete ako ne izađete na referendum ili na birališta biti novčano kažnjeni ili će vam kao nekada u Grčkoj biti oduzet pasoš. Radujem se Srbiji u kojoj će 100% građana sa pravom glasa da izađe i da iskaže svoj stav o svim pitanjima. To je vrhunac demokratije. Pošto mi nećemo doneti takav zakon onda ne možemo da izjednačavamo apstinente sa građanima Republike Srbije, koji ne znaju samo za biračko pravo nego znaju i za obavezu. Hvala.

Hvala, predsedavajuća, mislila sam da ima još poslanika koji su se prijavili, očigledno su odustali pošto su bili jasni odgovori.Htela bih da se osvrnem na ove kritike zakona koje je gospodin Glišić izneo, rekli ste da o dobrim stvarima ovog zakona ne želite da govorite, da nemate vremena da govorite, jer ste ograničeni i to meni govori da ste hteli dugo i da ima prostora da se dugo govori o dobrim stranama ovog zakona. Hvala vam na tome. To je jedan konstruktivan pristup u radu parlamenta sa mog gledišta, jer je dobro kada je nešto u ovoj državi urađeno valjano, da se kaže, ovo jeste urađeno valjano i ovo je dobro za državu Srbiju, odnosno za njene građane. Često u političkoj borbi i u žaru političke borbe nekako ostavljamo po strani šta je taj opšti interes, a želimo da lično pokažemo da smo pametniji i sposobniji od ostalih i zato i služi parlament da negde taj opšti interes uvek bude prioritet.Drago mi je što ste vi kao opozicioni poslanik sada igrali na tu kartu. Sa druge strane, sam iznenađena što ste kritikovali ovaj cenzus i što ste napravili jednu, da kažem, zamenu teza, kritikujući i ukidanje cenzusa na koje smo mi zaista obavezni. Mi nemamo mnogo prostora da razmišljamo o tome da li ili ne ukidati cenzus. Mi smo time obavezani Ustavom iz 2006. godine, ovo je obaveza za koje je trebalo odavno da se ispuni, sada je ispunjavamo, ne našom krivicom, nego nekim drugim okolnostima ispravljamo postojanje cenzusa ukidamo ga i referendum se smatra uspelim ako je većina od izašlih birača se izjasnilo za temu koja je tema referenduma.Sa druge strane, kada sam rekla da ste napravili jednu zamenu teza, zapravo, mi da nismo ukinuli cenzus mi bismo dozvolili da se nastavi kažnjavanje aktivnih birača od strane apstinenata, da apstinenti kažnjavaju one koji žele da učestvuju aktivno u promenama u društvu, koji žele da neku dobru inicijativu, dobru ideju pretoče u jedan akt akt u neko zakonsko rešenje.Od 2008. godine se bavim politikom, od 2012. godine sam u parlamentu Republike Srbije. Moj cilj je uvek bio da se sve dobre inicijative i borbe sučeljavanja vode ovde u parlamentu gde političari i političke stranke mogu da pokažu svoju moć i daljinu svog, moć svog, širinu svoje politički misli time što će dobre ideje pretočiti u predloge zakonskih rešenja.To jeste suština, ne ulica, ne protesti, ne nasilje,

i tu ste me zainteresovali kada ste počeli da brojite šta bi bilo kad bi naši članovi pozvali dva, tri, petoro komšija, pa bismo mogli da uspemo na referendumu, i to je ta situacija oko koje mi ukazujemo kada je overa potpisa u pitanju.Mi ne želimo i nismo pisali ovaj zakon za SNS, ovaj zakon ovaj zakon je pisan za građane Srbije, za građane Srbije koji žele svoj aktivizam da pretoče i svoju volju u zakonsko rešenje. Da budu prikupljeni potpisi, gde je ideja toliko dobra, gde ću platiti 40 dinara da overim svoj potpis jer želim da bude verifikovana moja volja i da stanem iza te ideje, da je pretočim u inicijativu, a inicijativu da pretočim i izjašnjavanje o referendumu, ako je do te mere inicijativa stigla i nakon toga u zakonsko rešenje, u neki akt. To je put kojim se menja društva, kojim građani koji žele da učestvuju u pozitivnim promenama u svom društvu, taj put moraju da slede.A to da ja računam da meni treba deset hiljada evra, jer to je glavna kritika, ne traži 40 dinara za overu potpisa,

o skupljenoj volji i snazi građana da naprave neku promenu. Tu ne pričamo o novcu, ovo je samo jedan tehnički deo da se verifikuje onaj posao koji overivač potpisa i obavlja. Sa druge strane imate način da na elektronski način prikupite potpise, na portalu e-Uprave i tu nema koštanja i strogo su zaštićeni podaci.Apsolutno ne stoje zamerke da overa 40 dinara je skupa, jer ne govorimo o zbirnom, nego govorimo o tome da niko ko od nas koji sada gleda ovaj prenos ima problem da da 40 dinara za dobru ideju iza koje želi da stane. Ne verujem da ima takvih ljudi, ali imamo drugi problem, kada ideja nije dovoljno dobra, kada ljudi ne veruju u tu ideju. E, zato, oni koji žele da kupe tu priču, njima je problem deset

gde ćete videti kako će izgledati skup, sa kakvim stranačkim, programskim dokumentima ćemo izaći. Videćete da je to politička stranka koja i te kako ima i odgovornost za vršenje vlasti u državi. I te kako ima dobre planove za budućnost. Ima lidera koji će i dalje ostati na našem čelu slušajući želje širom Srbije, i dalje ostati na čelu SNS. Čovek koji je trenutno sa Putnimo u Rusiji i koji se bori za bolju budućnost i bolju sudbinu Srbije.Samo na taj način, radeći 24 sata, ne za svoju stranku, radeći za svoju državu, mi možemo da napravimo velike pomake. Ono što jeste važno, ja ću sa tim završiti, dobro je što ste rekli da nema dovoljno vremena da pričate o dobrim stranama ovog zakona. Hvala vam na tome, to je korektan rad u parlamentu i tako se voli svoja država. **Vladimir Zahvaljujem.Reč ima profesor dr Marko Atlagić. dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, kako ste videli pred nama je predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi o kojoj su koleginice i kolege vrlo dobro govorili pre mene.Dozvolite samo da radi razjašnjenja nekoliko rečenica kažem o tome ono je tačno, kao što su i prethodnici rekli, da je ovo najstariji neusaglašeni pravni akt od donošenja Ustava 2006. godine. Juče i danas kritikuju oni koji su to trebali doneti. Sve što su radili ne samo u pravnoj regulativi, nego i praktičnom smislu u drugim delatnostima radili su iz marketinga.

zakona o referendumu u narodnoj inicijativi nema nikakve veze sa Rio Tintom. To je već i rečeno, niti je protiv Ustava, dapače se usaglašava sa Ustavom.Čuli ste Đilasa prekjuče šta on kaže. Šta njemu treba verovati. On je sve radio iz marketinga. Taj ništa realno nije učinio. Pa, evo i 19. novembra 2011. godine je lagao kritikujući nas. Lagao je, citiram: „Niko od nas nije potpisao da je srpski narod genocidan.“ Završen citat.Evo, ja ću mu reći da je potpisao. Rezoluciju je potpisala njegova potpredsednica Marinika Tepić, deseta je na spisku u Narodnoj skupštini Republike Srbije 2016. godine, među njima su Sulja Ugljanin, Enis Imamović, Čedomir Jovanović, Žarko Korać, Nenad Čanak, Nenad Bilić, Nataša Mićić, Goran Čabrdi, Elena Papuga, Marinika Tepić i Nada Lazić.

nikada nije bilo stalo do razvoja grada Beograda, poštovani Beograđani, niti do boljeg života naših građana, ne samo u Beogradu, nego i u čitavoj Srbiji.Ja ću sad konkretne neke stvari izneti za Beograd, pa da Beograđani vide da on sve što je radio, radio je iz marketinga. To pored ostalog ne kažem ja,

„Đilas mi je rekao da je njegov plan za razvoj Beograda samo marketing, a ne realan.“ Završen citat.Jeste čuli ovo poštovani Beograđani? Zato je kod Đilasa dok je bio gradonačelnik Beograda, bilo sve marketing, a ne stvarnost. Zato ćemo ga mi, poštovani Beograđani, upamtiti i biće zabeležen kao najgori gradonačelnik u istoriji grada Beograda.Evo, činjenica. Daću sad nekoliko još dokaza. Tako je za Đilasa „Beograd na vodi“ bio samo marketing, a za Aleksandra Vučića potpuna stvarnost. Da li je tako, poštovani Beograđani građani Republike Srbije? Idemo dalje.Tako je za Đilasa beogradski metro bio samo marketing, sećate se, a za Aleksandra Vučića, videli ste ovih dana potpuna realnost.Tako je

Patak.Idemo dalje, za Đilasa je izgradnja Muzeja savremene umetnosti bio samo marketing, da li je tako poštovani Beograđani? Dabome da jeste, a za Aleksandra Vučića potpuna realnost.Idemo dalje, tako je za Đilasa rekonstrukcija Trga Republike u Beogradu bio marketing, a za Aleksandra Vučića samo stvarnost.Idemo dalje, tako je za Dragana Đilasa, a u Evropi inače poznatog Đilaša, izgradnja brze prute Beograd-Novi Sad bila samo marketing,

opština Palilula u Beogradu, bio sam marketing, a za Aleksandra Vučića, videli ste potpuna realnost. Dom zdravlja je jedan od najsavremenijih sagrađen u Borči.Tako je za Đilasa izgradnja Kliničko-bolničkog centra u Beogradu godina bio marketing, a za Aleksandra Vučića, poštovani Beograđani, videli ste, stvarnost.Tako je za Đilasa rekonstrukcija domova zdravlja na opštini Palilula, Grockoj, Čukarici, da dalje ne nabrajam, bio samo marketing, a za Aleksandra Vučića stvarnost.Tako je za Đilasa izgradnja „Dedinje 1“ i „Dedinje 2“ Instituta bio samo marketing, a za Aleksandra Vučića stvarnost poštovani Beograđani.Poštovani građani Republike Srbije, mi smo juče i prekjuče čuli od određenog broja ljudi koji svakodnevno ništa ne znaju osim samo psovanja, pljuvanja po SNS, pogotovo po Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici i nekim narodnim poslanicima i ministrima.Ja

da nedostojan i da je nesavestan. E, doktore Teodoroviću, vi ste posle svega onoga što ste govorili zadnjih tri meseca ovakav čovek.Poštovani građani Republike Srbije, vi ste videli ko se ovih dana javljao i kritikovao Vojsku,

Neka građanima kaže zbog čega je napredovao i u kakvoj je vezi sa tadašnjim predsednikom Republike Tadićem, a i ne samo sa njim, nego i nekim generalima koji su bili na suprotnoj stranci naše vojske.Kao načelnik Generalštaba on je poguban bio za Vojsku Srbije, Zdravko Ponoš. Gle čuda, odrekao ga se kad je video, iako ga postavio čak i Boris Tadić. Onda ga je, gle čuda, za novac privukao Vuk Jeremić. Svaki pripadnik Vojske Srbije, danas, verujte, crveni od stida kada ocenu o Vojsci Srbije daje Zdravko Ponoš.Ponoš Ponoš.Ponoš je kao general stajao mirno pred NATO poručnicima, dok je hrabro srpsku vojsku izručivao Haškom tribunalu. Da li je tako, gospodine Ponoš?Obećao je američkom senatoru da će Vojsku Srbije smanjiti sa 62.000 na 27.000. I smanjio je. Svako ko je razmišljao kao patriota u Vojsci Srbije bio je izbačen za vreme dok je dok je bio načelnik Generalštaba, vojske Srbije.Penzionisao je zajedno sa Tadićem najbolje kadrove vojske Srbije, 28 generala u najboljim godinama i najboljih generala patriota. Da li je tako gospodine Ponoš ili nije?Uništio je naoružanje Vojske Srbije i Vojsku sveo na vatrogasnu jedinicu. Stalno je posećivao Zapadne ambasade, to radi i danas, to je javna tajna.Gospodine Ponoš, vi ste jedna obična špijunčina. Uništio je PVO sistem, zajedno sa Tadićem, 9.218 raketa strela, a čak 420 lansera za te rakete. To je Zdravko Ponoš učinio.U

On danas kritikuje opremanje Vojske Srbije, i on i Tadić. Kako neće kad su je oni uništili.Tadić je izjavio, citiram: „Šta će nam Vojska Srbije?“ Završen citat.

I taj se danas kandiduje za predsednika Republike Srbije. Od Srbije ni S ne bi ostalo.Ko se još javio ovih dana? Njegov šef, verovali ili ne, Boris Tadić, inače, zvani lipicaner, lepi.

li je izgradnja stotine domova zdravlja, kliničkih centara i škola za vas budaleštine? Za vas je, gospodine Tadiću, budalaština to zato što smo, navodite, danas suverena zemlja i Aleksandar Vučić jedini slobodni vladar u Evropi. Recite da li je ili nije? E zato su to slikovite budaleštine.Za vas su budalaštine stotine tvornica podignutih, stotine hiljada radnika zaposlenih, a za vaše vreme 637 i 500 hiljada, tačna je brojka ova uzeta, otpustili ste radnika. Koliko vam je milijardi evra ušlo u zemlju, a koliko izišlo i nemate srama i nemate stida i javljate se ponovo u politiku?Zamislite čuda da je taj Boris Tadić zamerio Aleksandru Vučiću što je išao na sahranu pokojnom Mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju. Pa, ja ga i razumem, jer Boris Tadić nije pripadnik Srpske pravoslavne crkve, on je pravoslavne crkve Crnogoraca Mila Đukanovića. Zato je to i govorio. Zato je i zamerio. O tome se radi.Zamislite da sam ja to rekao ili Aleksandar Martinović ili Milenko Jovanov ili bilo ko ovde, ili gospodin Mirković, bilo ko, Tomić iza mene što sedi ili vi gospodine Orliću, šta bi bilo?Zamislite šta je predsednici Vlade izjavio taj Tadić. On je 14.11.2020.

nego ispravljaju ono što se može ispraviti.Poštovani građani, upravo ovaj čovek o kojem govorim je 27.7.2006. godine u razgovoru sa američkim izaslanikom Viznerom priznao

za predsednika Srbije. Od Srbije isto ni „S“ ne bi ostalo.Tako je isto bivši predsednik Tadić u razgovoru sa američkim pomoćnikom, državnim sekretarom, zamenikom državnog sekretara Danijelom Fridom izjavio: „Nezavisnost Kosova i Metohije ne mora da znači gubitak“, obratite pažnju poštovani građani, „ako se podesno

lažu ili, kako oni kažu, iznose neistine, a ja moram zbog građana, građani poznaju naš jezik, lažu svakodnevno o Aleksandru Vučiću, o našoj zemlji, o građanima Republike Srbije, bez programa… Njihov je program samo mržnja, a savetovali smo ih lepo da naprave program bolji.

izgrađuje auto-puteve, škole, ceste i tako dalje, širi ugled Srbije u svetu i danas je na zavidnom nivou.Oni

kada dođe državnik, kada se izgradi jedna tvornica. To je vama problem.U tri meseca izgradio je više tvornica nego vi za pet godina i tu je problem, jer moraju to prikazati. Imate problem sa radom, kao što ste u ovom domu imali problem sa radom.Gospodin Đilas je začetnik javašlulka u državi Srbiji. On je pozvao narodne poslanike, sećate se, prošlog saziva da napuste ovaj dom, da se bore na ulici i ovako je rekao kada je došao iz SAD: „Povucimo „Povucimo narodne poslanike. Uzećemo medije. Oni moraju da eksplodiraju negde“. Da li se tako brani otadžbina, gospodine Đilas, sa 619 miliona evra u 56 računa

I kada ste bili, dolazili ste na pet minuta, govorili i bežali iz ovog doma.Na kraju, ovih dana se frka desila u Hrvatskoj. Ako ste videli, poštovani građani, štampa hrvatska je objavila da je Nikola Tesla ostavio moći Aleksandru Vučiću. Ostavio je moći, kaže, jer nijedan vladar u Evropi se za svog mandata više puta susreo sa najvećim, kako oni kažu, čelnicima sveta nego što je Aleksandar Vučić. Devetnaest puta sa Vladimirom Putinom, sa kineskim, sa američkim potpredsednikom, sa kineskim predsednikom. Nabrojili su sve.Poštovane bivše moje komšije Hrvati, tačno je da je Nikola Tesla ostavio moći. Ja znam ko te moći ima i ko ih pretače i Aleksandru Vučiću i srpskom narodu, a srpski narod preko Aleksandra Vučića svu pozitivnu energiju. Moj vam je savet – okrenite se sebi, vratite Srbe na ognjišta vekovna. Neće vam se ni potresi dešavati, ni poplave. Suočite se sa nekim stvarima. Prigrlite taj srpski narod, jer on nikada nije mrzeo Hrvate, ni Hrvatsku, jer se borio vekovima za Hrvatsku, nego je upravo obrnuto bilo.Dok bilo.Dok naš predsednik i danas širi međunarodni ugled u inostranstvu, ne samo međunarodni, već vodi borbu za zdravlje svih naših građana i naših komšija u regionu, vodi politiku mira, politiku stabilnosti i politiku modernizacije Srbije… Ova reč „modernizacija“, ubrzana modernizacija biće interesantna još četiri godine, jer ulazimo u fazu ubrzane modernizacije i zato smo napadnuti i sa istoka i sa severa i sa zapada i sa i ovih najgorih, unutra, domaćih ovih prišipetalja, koji preko nekakvih pojedinih nevladinih organizacija, u sadejstvu iz okruženja svakodnevno demonizuju ne samo državu Srbiju i predsednika Vučića, nego i srpski narod. U to ime, živela Republika Srbija, živeo naš predsednik! Neka mu je i današnji dan sretan i verujem da će biti u razgovoru sa Putinom. Hvala profesore.Reč ima dr Muamer Bačevac. vašim pomoćnicima, priča o referendumu je priča o tome da li mi političari želimo da čujemo glas naroda, da li nas političare interesuje koji su problemi naroda, da li mi želimo da rešavamo probleme koji ih svakodnevno muče? To je priča o referendumu. Da li su u centru naše pažnje građani ili je to nešto drugo? Apsolutno je neprihvatljiva bilo kakva kritika na ovu temu, suštinski i fenomenološki ja je ne mogu prihvatiti.Da se vratimo na antičku Grčku. Upravo na to mesto gde je začeta demokratija su se donosile najznačajnije odluke na trgovima atinskim, u konsultaciji sa narodom, glasanjem naroda i tu su počeci direktne demokratije koja je u suštini ono što sam pojam demokratije i znači - vladavina naroda. Jer, bez naroda nema ni vlasti, a ni države.U svakom slučaju, danas ako vidimo, moja koleginica Nataša Mihajlović je i navela, da čak i najsavremenije zemlje, najrazvijenije zemlje zapada kao što je Švajcarska, referendum i narodnu inicijativu koriste bezmalo svakog meseca da dođu do odluka koje odgovaraju narodu, koje tište narod. Oni praktično od trivijalnih stvari, kako će na primer da izgleda jedan trg, gde će da bude fontana, gde drvored, pa do kompleksnijih stvari, odlučuju narodnom voljom, direktnim glasanjem naroda. Kako to da na primer, mi imamo u zadnja dva meseca a oni već drugi referendum organizuju 29. novembra o tome kako da izgleda kovid politika u toj državi, da vidimo šta misli narod, šta misli narod o onima koji se ne vakcinišu, šta misli narod o onima koji ugrožavaju druge? Nema bitnije stvari od te.Predlog zakona koji je danas pred nama, a videli smo da je prošli bezmalo pre 15 godina usvojen, je svakako i moderniji i celishodniji i rešava sve one probleme na koje smo kroz ovolike godine naišli u sprovođenju samog referenduma i narodne inicijative. Neverovatan je podatak da su u našoj državi od početka višestranačja uspela samo tri referenduma

su nemilosrdni, za ljude koji izvršavaju najgnusnije zločine. To je narodna inicijativa.Narodna inicijativa je, obzirom da svi drugi više pričaju o referendumu, za mene jako bitna i mislim da je to zaista oruđe koje naši građani jako malo koriste, upravo zbog toga što zakon nije dobar. upravo zbog toga što zakon nije dobar. Pazite, mi smo stavili da za nedelju dana ljudi prikupe 30 hiljada potpisa u prošlom zakonu. To je neverovatno i nemoguće. Upravo je greška zakonodavca to što nismo imali narodnih inicijativa i nije se narod uključivao, a videćete koliko je to spasonosno iz jednog primera koji ću vam navesti i koliko je to dobro za jedno društvo, za njegovu demokratiju, da narod kaže šta želi. A mi imamo jednu jedinu inicijativu!Moram vam se pohvaliti da mi u Novom Pazaru pokušavamo da oslušnemo šta građani žele, i to kroz budžet. Mi svake godine pred donošenje budžeta pravimo anketu gde pitamo narod, građane, kako žele i kroz koje projekte da trošimo naš zajednički novac. Mi smo i prošle godine, i pretprošle, i ove, praktično čuli šta oni žele. Mi danas imamo 10 projekata koje smo kandidovali i do 26. ovog meseca ćemo saznati šta to šta to žele naši građani u Pazaru - da li žele da budžet trošimo na, tamo je navedeno 10 stavki, da li da poboljšavamo zdravstveni odgovor, kupimo nova vozila patronažnim službama, da li da

žele.Verujte mi da je interesovanje ogromno. Ljudi žele da učestvuju u kreiranju politike i svoje budućnosti. I to je poruka. Ta anketa nije narodna inicijativa, ali je bliska komunikacija sa narodom koji mora da bude deo vlasti. Nismo mi pali sa Marsa, mi smo deo naroda i mi reprezentujemo taj narod.Ubeđen sam da će češće sprovođenje ovih narodnih inicijativa, pa i referenduma, doprineti ne samo uključivanju naroda i građana u odlučivanju, nego učvrstiti poverenje naših građana u njenu vlast, a to nam je u današnjem trenutku jako bitno. Vratiće poverenje u vlast. To nam je danas u vremenu pandemije izuzetno važno.Jedno istraživanje, sa kojim želim da završim, koje je upravo sprovedeno u 26 kantona Švajcarske je pokazalo da ti ljudi koji često sprovode referendume su mnogo srećniji mnogo srećniji u životu i imaju taj lični osećaj sreće i zadovoljstva, nego drugi delovi sveta gde referendum nije toliko dominantan.Dva su objašnjenja. Prvo, što direktno kreiraju politiku koja utiče na njihov život i drugi, ne manje važan, što se pitaju, što su uključeni. Samo to što se pitaju nije nikakvo, zaista, iznenađenje što demokratija sama po sebi popravlja raspoloženje i donosi sreću. Ljudi ipak ne mogu da žive od belog hleba, nego su socijalna bića, moralna bića, žele da učestvuju, da su deo odluke, žele da budu deo sistema i da kreiraju svoju budućnost.Završiću budućnost.Završiću i završavam sa Aristotelovom idejom, jer je ipak Aristotel antički moralista i neko ko je utvrdio etiku, a verujte mi, ako malo čitate filozofiju, da su antički filozofi najjači i dan-danas u vreme savremene filozofije. Veliki Aristotel kaže veliku istinu: "Ljudima je potrebna demokratija kako bi mogli da teže vrlini i da nastoje da se na socijalnom planu ponašaju u skladu sa njom i na taj način da dođu do zajedničke sreće".Obzirom da modernim i efikasnim Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi činimo lakše učešće naših građana u odlučivanju,

donošenjem novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, poštuju se preporuke svih relevantnih međunarodnih dokumenata, počev od same univerzalne Deklaracije o ljudskim pravima iz davne 1948. godine, koja prepoznaje prepoznaje i priznaje da svako ima pravo da učestvuje u javnim poslovima svoje zemlje, neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika.Povezivanje

a Republika Srbija je 2018. godine donela i Zakon o potvrđivanju dodatnog protokola na upravo ovu Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti.Kao neko ko je kao deo delegacije Narodne skupštine Republike Srbije dugi niz godina i u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope moram da spomenem i da je upravo ova organizacija, Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila dve preporuke, jedna je bila 2005. godine, a druga 2007. godine, kojima se apeluje na korišćenje direktne demokratije, a osnovan je i fond pod imenom Evropski institut pod imenom Evropski institut za inicijative i referendum.Da se vratimo malo na Republiku Srbiju, odnosno na lokalne samouprave i na autonomne pokrajine. Iako po zakonu i same autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i po Ustavu imaju mogućnost da koriste referendum i narodnu inicijativu kao oblik neposredne demokratije u pitanjima iz njihove nadležnosti jasno je, i danas smo čuli u nekoliko izlaganja uvaženih prethodnih govornika, da zbog restriktivnih odredbi i pristupa ovog važećeg veoma starog Zakona o referendumu tokom 27 godina primene veoma mali broj inicijativa građana je bilo uspešno i usvojeno.Ako govorimo o AP Vojvodini, u Skupštini AP Vojvodine je, na primer, pokrenuto šest građanskih inicijativa. U ovom periodu vodila se rasprava samo o jednoj i ni ona nije usvojena. Zato je za nas, narodne poslanike poslaničke grupe SVM, izuzetno značajno ono što smo čuli i u prethodnom izlaganju, da se konačno ovim predlogom rok za prikupljanje potpisa za narodnu inicijativu produžava sa sedam, što je zaista bio najniži mogući rok u uporednoj praksi, dakle sa sedam na 90 dana, kao i odredba o kojoj je govorio predsednik naše poslaničke grupe u svom izlaganju – uvođenje elektronske narodne inicijative. Ovom uredbom se mi zapravo usklađujemo sa novim standardima koje je spomenuti Savet Evrope uveo usvajanjem Preporuke 2004/11 Komiteta ministara o pravnim, operativnim i tehničkim standardima u elektronskom glasanju.Imajući vidu, dakle, restriktivnost važećeg zakona uopšte ne iznenađuje da građani nisu do sada imali poverenja, slabo su poznavali mogućnosti ovih inicijativa i još slabije su ih koristili. Dakle, nisu verovali u neposrednu demokratsku demokratsku participaciju. Upravo zbog toga je značajno. Naravno, ja verujem, iskreno verujem da je cilj svih nas da se podstakne neposredno učešće građana u donošenju odluka.Moram odluka.Moram da naglasim, pošto se danas dosta govorilo o Venecijanskoj komisiji, da je bilo nekoliko mišljenja i na prednacrt i na nacrt ovog predloga koji se nalazi pred nama, ali moram da spomenem i neke od preporuka Venecijanske komisije. Jedna je, a o tome je govorila i uvažena ministarka u obrazlaganju ovog zakona, dakle jedna od preporuka je da se ukine ili bar smanji naknada za overu potpisa, polazeći od činjenice da bi građani verovatno pozitivno reagovali na olakšane mogućnosti direktne demokratije, što je delimično i urađeno.Malopre sam spomenula Švajcarsku. Moramo naglasiti da ovaj predlog u velikoj meri izgrađen i nekako gledajući kako to rade Švajcarci, kako to da su toliko uspešni. Predlog ovog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi liči na švajcarski model. Ne smemo zanemariti činjenicu da je u Švajcarskoj od 1981. godine do 2006. godine na federalnom nivou sprovedeno 223 223 referenduma i građanskih inicijativa. Složićemo se da je to imponzantan broj.Mnogo se pisalo i u štampi, govorilo se ovde danas da je posebnu pažnju svih, i javnosti, i odredba kojom se pojam punovažnosti ukida. Predlaže se da je odluka na referendumu posle usvajanja ovog zakona doneta ako je za nju glasala većina izašlih građana na teritoriji za koju je referendum raspisan.Iako se sa jedne strane smatra da je visok stepen izlaznosti indikator demokratskog legitimiteta referenduma, praksa je vrlo šarena i različita. Moram naglasiti da ako govorimo o uporednoj praksi uporedimo iskustva iskustva i kakva je situacija u drugim zemljama većina država ne predviđa kvorum punovažnosti rezultata, a tamo gde on postoji pojavio se u dve forme. Jedna je kvorum izlaznosti, a druga je kvorum potvrđivanja iliti verifikacije. Pokušaću konkretno da iznesem i nekoliko primera različitih zemalja.Kvorum izlaznosti za preko 50% upisanih birača traži se na primer u Italiji, Hrvatskoj, Bugarskoj, na Malti, u Litvaniji, Rusiji, Makedoniji,

druge strane, da bi referendum bio validan retko se traži visok procenat glasova za, kao na primer u Letoniji gde je to 50% plus jedan, a češće se zahteva tzv. posebna relativna većina.

nekim političkim sistemima postoji preduslov dvostruke većine, na primer u Australiji, pored uslova da za predlog mora glasati najmanje polovina izašlih birača predlog mora biti podržan i u najmanje četiri od šest federalnih jedinica. Uobičajeno je da se narodna inicijativa i referendum garantuju ustavima. Izuzetak su Belgija, Holandija, Norveška, Kipar koji to praktikuju ad hok zakonima.Poređenje, poslednje decenije prethodnog 20. veka i prve decenije 21. veka potvrđuje da među građanima raste svest o značaju neposrednog odlučivanja građana pa je tako na primer u periodu od 1990. godine do 2000. godine širom sveta održano 405 nacionalnih referenduma, a između 2000. i 2010. godine tri puta više, taj broj se drastično povećao. To potvrđuju i razna istraživanja javnog mnjenja kako u pojedinačnim državama članicama EU, pa tako i na samom nivou EU.

skladu sa svim preporukama Venecijanske komisije su definisane i različite vrste referenduma i o tome smo čuli ovde već danas. Prebiscit koji je propisan Ustavom spada u kategoriju obaveznih referenduma i najčešće se tiče samih ustavnih promena. Takav oblik referenduma je propisan, kao što smo to čuli, Ustavom Republike Srbije, ali i ustavima Švajcarske, Austrije, Danske, Australije, Lihenštajna,

bi građani učestvovali u procesu donošenja političkih odluka važno je da oni budu objektivno informisani o temi referenduma i narodnim inicijativama i zato svakako poslanici SVM pozdravljaju pozdravljaju odredbe kojima se rok za objektivno informisanje građana produžava sa osam na 20 dana. Da bi građani odlučivali jednostavno moraju da budu informisani, što je način da se smanji politička apatija, apstinencija i jača participativna kultura. Stoga mi svakako podržavamo ovaj predlog. Glasaćemo za njega u danu za glasanje i duboko verujemo da će primena ovog zakona dovesti do povećanja broja kako referenduma, ali i uspešnih narodnih inicijativa. Zahvaljujem.

cenjena ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, kao što su moje cenjene kolege u prethodnom delu današnje pred nama se danas nalazi Predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.Moram na početku mog izlaganja da kažem da je ovo Predlog zakona koji predstavlja jedan od najznačajnijih zakonskih akata koji se nalazi u aktuelnom skupštinskom sazivu.Ustavom

koji tu suverenost vrše ili referendumom, ili narodnom inicijativom, ili preko svojih legitimno izabranih predstavnika, odnosno narodnih poslanika.Ovim zakonom se omogućava da građani Republike Srbije iskažu svoju volju u pogledu određenih važnih pitanja koja se odnose, kako na državu, tako i na celokupno društvo. Važno je reći da je trenutni Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi ovde u Domu Narodne skupštine donesen još davne 1994. godine, i da nije pretrpeo postupak usklađivanja sa Ustavom Republike Srbije iz 2006. godine, koji bi ja, s jedne strane, naveo kao očigledni pravni nonses.Društva nonses.Društva u kompletnoj Evropi se danas razvijaju mnogo brže nego što smo svi zajedno mogli da očekujemo te 1994. godine. Pitanja koja su važna za državu ili kompletno društvo zahtevaju stavove i mišljenja velikog broja pripadnika toga društva, jer samo na taj način možemo da ostvarimo princip demokratičnosti i samo na taj način možemo da obezbedimo građanima mogućnost da iskažu svoju volju u pogledu određenih važnih pitanja. Ali, potrebno je svakako, da volja i namera celog ili određenog društva, u pogledu određenih pitanja ima svoje pravno utemeljenje, a to je upravo Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi.Ustav Republike Srbije je donesen davne 2006. godine, i s obzirom na veoma dinamične političke, društvene, i dinamične političke, društvene, i druge različite okolnosti, Ustav kao najviši pravni akt jasno definiše načela, jasno definiše prava i obaveze, jasno definiše odredbe koje se odnose na teritorijalnu i političku organizaciju, ali i pitanja koja su od značaja za ostvarivanje prava građana Republike Srbije. Očigledno je da politička volja nije postojala 2008. godine, da se trenutni Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi u potpunosti upodobi sa najvišim pravnim aktom jedne zemlje. Kada govorimo o tim razlozima njih možemo gledati isključivo kroz političke razloge.Danas imamo u našoj zemlji kompletnu histeriju kada govorimo o Predlogu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Tu histeriju vode isključivo predstavnici opozicionih stranaka koji ništa nisu uradili do 2012. godine, ni da upodobe postojeće zakonske akte sa evropskim zakonodavstvom, i ako su oni stalno ovde govorili da se oni u potpunosti zalažu za evropske vrednosti i da se u potpunosti zalažu za evropsko zakonodavstvo.Podsetiću vas, 2006. godine je donesen Ustav Republike Srbije, 48 sati mimo svakih zakonskih odredbi, mimo bilo kakve pravne prakse građani Republike Srbije su glasali 48 sati kako bi taj referendum uspeo. Rezultat tog referenduma jeste da smo mi od Crne Gore u tom trenutku, od zajedničke države, dobili još jednog suseda. Zašto tada predstavnici tadašnje DS nisu upodobili postojeće zakonske akte sa Ustavom Republike Srbije?Jedan od razloga zašto je ovaj Predlog zakona ušao u Dom Narodne skupštine jeste i predstojeći referendum kada se govori o izmeni delova Ustava koji se odnose na deo pravosuđa. Danas imate predstavnike opozicionih stranaka, predstavnike vanparlamentarnih stranaka, a tu najviše govorim i o gospodinu Draganu Đilasu, Vuku Jeremiću, Lutovcu i ostalima koji predstavljaju taj blok koji ne žele da razgovaraju sa legitimno izabranim predstavnicima svoga naroda i koji govore, i koji pozivaju svoje birače da neće izaći na predstojeći referendum.Venecijanska komisija u svim razgovorima koje je vodila sa predstavnicima aktuelnih političkih stranaka je izrazila maksimalnu, odnosno je navela, da izražena maksimalna posvećenost da trenutni zakonski akti se upodobe sa evropskim zakonodavstvom i takođe su rekli da smo ostvarili određeni, odnosno, pozitivni napredak kada govorimo o ovom ozbiljno i odgovornom procesu.

kako bi izašli pred svoje građane i kako bi dobili određeni legitimitet da uđu ovde u Dom Narodne skupštine, oni nisu poslušali određene predloge, određene konstruktivne stavove tadašnjeg saziva Venecijanske komisije, i zbog tih neprihvatanja stavova Venecijanske komisije mi smo dobili mogućnost da se sprovede reforma pravosuđa 2009. i 2010. godine, kako bi DS sudsku vlast sudsku vlast kao treću nezavisnu granu vlasti, podvela pod svoj uticaj.Mi danas imamo istu situaciju, potpuno istu situaciju, da oni svoje biračko telo pozivaju da ne izađu na referendum. Zašto da ne izađu na referendum, šta je problem u tome, da ukoliko mi, kao aktuelna politička većina želimo da pravosuđe danas bude još nezavisnije, još transparentnije, još objektivnije, koje svakako, mnogo bolje nego što je bilo u periodu pre 2012. godine.Vi ste imali prethodnih dana histeriju kada govorimo o Predlogu zakona o eksproprijaciji. Kome je to potrebno? Potrebno je onima koji taj predlog zakona nisu ni pročitali. To je predlog zakona koji je takođe donesen 1995. godine i oni se nisu setili da ga upodobe, odnosno nisu se setili da donesu izmene i dopune i da taj zakon upodobe sa realnim društvenim okolnostima koje postoje 20 godina kasnije. Oni nama pričaju o svemu, a ništa nisu uradili do 2012. godine.Ono je svakako predmet te njihove političke histerije, ali ne političke histerije da bi nam oni rekli nešto konkretno, da oni svojim nekim predlogom, inicijativom poboljšali određeni zakonski predlog, jer nemaju mogućnost da ovde sede sa nama danas u Narodnoj skupštini i da raspravljaju o tome, zato što nismo mi učinili kao predstavnici SNS bilo šta negativno da im ne dozvolimo da uđu ovde u parlament. To su oni učinili zbog svojih političkih sujeta i donoseći odluku da bojkotuju izbore.Danas nam gospodin Lutovac, predsednik DS priča o tome kako je suverenost oduzeta od naroda. Kako je oduzeta od naroda? Narod Narod kao nosilac suverenosti tu suverenost jednim delom prenosi na legitimno izabrane narodne poslanike. Podsetiću vas da je SNS u junu mesecu 2020. godine dobila podršku 60% građana i tim izborima tim izborima legitimitet su dale određene opozicione stranke, ali da su ti izbori bili legitimni priznale su mnoge evropske i svetske institucije.Danas, ti isti koji nisu želeli da se uzmu u koštac sa voljom naroda, jer nemaju politički program, nemaju političku agendu i ne žele ništa da urade dobro za svoj narod, oni danas nama pričaju da je pitanje cenzusa ono pitanje koje treba da dovede na to da ljudi ne izađu na referendum i da je to uslov da ljudi treba da izađu na ulice, kao što se to dešavalo prethodnih 48 sati i da iz ne znam kojih razloga protestuju samo zato što je taj zakon došao od Vlade na čijem čelu se nalazi Ana Brnabić i to su iskoristili samo kao razlog da opet pljunu na Aleksandra Vučića i SNS.Šta je problem SNS.Šta je problem cenzusa? Ne postoji nikakav problem kada govorimo o cenzusu. Ta odredba postoji u današnjem Ustavu iz 2006. godine, da se odluke donose većinom izašli birača.Ali, ono što je problem, što smo mi želeli, da upodobimo naše zakonodavstvo sa evropskim zakonodavstvom, jednim delom, ali sa druge strane da ne dozvolimo da kada se radi o određenim pitanjima koji su od značaja za državu i društvo, da jednim delom, na neki način, gledamo šta će uraditi biračko telo koje možemo da podvedemo pod termin - apstinenti. Jer, ukoliko ne dobijemo izlaznost od 50 plus 1, ako apstinenti iz različitih razloga ostanu kući, mi ćemo imati situaciju da nam referendum, kada govorimo o nekom važnom pitanju, a to je pitanje danas pravosuđa, taj referendum u potpunosti ne uspe i da mi moramo da odlažemo da se taj referendum sprovede nakon godinu dana.To je ista mantra, ista mantra cenzusa je korišćena i za Zakon o eksproprijaciji, iako zakon jasno definiše i jasno garantuje lična imovinska prava svakog građanina Republike Srbije.Da ne bih dužio, hoću samo da kažem da u predlogu zakona su svakako u potpunosti zaštićena lična, odnosno i Ustavom, a i zakonom su zaštićena lična i biračka prava svakog građanina Republike Srbije i to jasno pokazuju i odredbe koje se odnose na pravovremeno obaveštavanje svih građana Republike Srbije. Ne samo da ćemo u potpunosti zaštiti svako lično i biračko pravo, ono što predstavnici opozicije neće da kažu jeste da će Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo u narednim danima

U jednom intervju je Dejan Đurđević to dobro rekao, mi smo imali volju da predstavnicima opozicije damo atomsku bombu koju ne znaju da iskoriste. Ne, oni ne znaju ništa da iskoriste što im mi damo. Mi im damo članove privremeno nadzornog tela za medije, oni se bune. Mi ima damo članove RIK-a, oni neće da daju svoje predstavnike. Oni opet pričaju i nakon što će dobiti šest članova RIK-a, da će izbori biti nelegitimni. To je samo traženje razloga da opravdaju nepostojanje svog političkog programa.Ja

jer zaista smatram da ovim i sličnim zakonskim predlozima obezbeđujemo uslove za bolju, snažniju i moderniju Srbiju. Hvala. Zahvaljujem.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč.Pre zaključivanja načelnog pretresa, pitam da li žele reč predstavnici, odnosno predsednici poslaničkih grupa?Gospodine Miletiću, imate dva minuta. Izvolite. Zahvaljujem se, dr Orliću.Još jednom uvažena ministarka, poštovani građani Srbije, poslanički klub Stranka pravde i pomirenja i Ujedinjena seljačka stranka će podržati Predlog zakona o referendumu zato što je to dobro, zato što je potrebno da je to mogućnost da mi kao narod idemo boljim putem, da demokratski instrumenti koji su sada nama dati, da to koristimo na najbolji način.Tako da i današnjeg dana, a i narednih dana biće potrebno da se našim ljudima što više približimo, da im kažemo onu istinu, a jedina prava istina jeste to da je naša želja da se što više približimo narodu i da to bude za dobrobit svakog građanina naše zemlje Srbije.Sada bih za kraj iskoristio priliku da današnji dan, odnosno Međunarodni dan borbe nasilja nad ženama, da čestitam svim ženama, da se bore, da budu jake i normalno da mi kao ljudi, kao muškarci nikad ne dolazimo u situaciju da radimo nešto što je loše za našu ženu.Veliki problem koji je bio i ranija, ali naše žene moraju da znaju da mi za njih moramo biti tu i da svaka žena ukoliko ima nekih problema u porodici, na poslu da ne sme da ćuti, već to mora jasno i glasno da kaže, jer ima zakon koji štiti svakog čoveka i svaku ženu i svakog muškarca.Još dragi moji prijatelji, ispred Ujedinjene seljačke stranke glasaću za predloge zakona, a to radi i naš poslanički klub. Hvala još jednom. Hvala, predsedavajući, hvala svim poslanicima koji su učestvovali danas u raspravi.Od 16.00 časova nas očekuje redovan termin pitanja Vladi i pretpostavljam da ćemo se osloniti i na ovu temu koja je izuzetno aktuelna u Srbiji, a sa druge strane očekujem da i od 16.00 časova govorimo o poseti predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića Rusiji i o rezultatima koji su postignuti tokom današnjeg susreta sa predsednikom Ruske Federacije, jer je to zaista nastavak dobre saradnje, nastavak odlične saradnje, prava reč je da odnos između Srbije i Rusije nikada nisu bili na višoj tački saradnje. O svemu tome

i naravno sam predsednik Vučić kasnije.Da se vratimo na ovaj Zakon o referendumu. Zahvalila sam vam se zaista na učešću i svima koji su i tokom pripreme ovog zakona mnogo pomogli, i državnim organima i institucijama, naravno, nevladinim organizacijama, međunarodnim institucijama koje su nam pomogle da dobijemo predlog zakona koji je usaglašen sa evropskim pravilima i sa evropskom praksom. Naravno, veliki je doprinos i Venecijanske koja je insistirala sve vreme, od samog početka, na tome da budemo usaglašeni sa Venecijanskim principima i uspeli smo u tome.Ukidanje cenzusa je bila jedna od stvari koju je Venecijanska komisija snažno pozdravila, jer ukidanjem cenzusa vi zapravo jačate građanski aktivizam i omogućavate da ono što jeste volja građana pretočite u tu narodnu inicijativu, koja će biti potvrđena na referendumu, a nakon toga preraste u određeni zakonski akt.Ono što jesmo promenili u ovom Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi, samo kratko taksativno ću navesti, dakle, osim ukidanja cenzusa, mi smo prikupljanje potpisa produžili rok na 90 dana, a ranije je bilo sedam dana. Takođe, nije obavezno prijavljivanje mesta prikupljanja potpisa Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao što je to bio ranije slučaj. To značajno olakšava proces proces prikupljanja potpisa.Takođe je dostupno o elektronsko prikupljanje potpisa, gde ste vi oslobođeni overe potpisa, jer elektronski ćete morati da na drugi način kroz portal e-uprave, pa tu nema troška od 40 dinara, jer smo čuli mnogo kritike na račun toga da overa potpisa košta 40 dinara. Evo, još jednom da potvrdim da zaista kada je dobra ideja u pitanju, kada vas nosi nešto što jeste dobra politika koja će popraviti život građana u vašem okruženju, svejedno da li se radi o lokalu, pokrajini ili Republici, 40 dinara je najmanji problem u celoj toj priči.Vrste referenduma smo posebno definisali i zaista smo tu takođe dobili izuzetne pohvale od Venecijanske komisije na način na koji smo definisali različite vrste referenduma. Zatim referendumsku kampanju, toga ranije nije bilo, kao i način finansiranja referendumske kampanje, kao i tačno definisane sve faze sprovođenja referenduma, gde ranije bez tako dobrog definisanja je moglo da postoji prostora za različite vrste zloupotreba, a ovoga puta to nije situacija.O referendumskoj kampanji pričamo, ona traje od trenutka raspisivanja 45 do 60 dana do održavanja referenduma. Vrlo je važno da znate da i RIK ima obavezu da pripremi kompletnu objektivnu informaciju za birače, glasače, koja će biti dostavljena na adresu prebivališta svakog birača. Informacija koja sadrži argumente za i protiv pitanja, odnosno teme koja se razmatra na referendumu i ima obavezu da to bude objavljeno u medijima i na internetu, kako bi birači bili u situaciji da dobro donesu odluku kako se izjasniti na referendumu.Rok za prigovor je takođe produžen, tako da se tu zaštita prava birača pojačavaju u odnosu na prethodni period. Sastav glasačkih odbora i organi za sprovođenje referenduma su takođe do detalja definisani, a to nije bio ranije slučaj. Naravno, ono što sam već spomenula, akt sa informacijama o temi referenduma je nešto što je novo i što je veoma važno.I kada pričamo o tome da ovaj referendum ima neke veze sa Rio Tintom i Kosovom, ja ću ponoviti, ovaj Predlog zakona o referendumu nema nikakve veze sa Rio Tintom i sa Kosovom. Ovaj Predlog zakona o referendumu nema nikakve veze ni sa Rio Tintom ni sa Kosovom. Ovo treba ponavljati nebrojeni broj puta, jer isto toliko puta izgovaraju laž i protestanti, svi oni koji sebe nazivaju ekološkim aktivistima, a zapravo u ovom trenutku dovode u ozbiljnu zabludu najveći broj građana u zakonski predlog o referendumu u ovom trenutku, ne samo u Srbiji, u regionu, to je potvrdila Venecijanska komisija. Sprovođenje ovog referenduma će biti još jedan ispit za sve nas, referenduma na kojem treba potvrditi ustavne amandmane u oblasti pravosuđa, i to će biti još jedan ispit za nas, a mislim da smo danas, sačekaćemo i glasanje, tokom današnjeg dana položili još jedan vrlo ozbiljan i težak ispit o ozbiljnosti naše države u sistemu evropskog pravosuđa.Još jednom vam se zahvaljujem na saradnji i jedva čekam 16. januar, da vidimo kako ćemo sprovesti sve ovo što smo napisali u ovom zakonu. To će zatvoriti usta svima onima koji sumnjaju u ovom trenutku da naši predlozi zakona kriju nešto drugo, osim velikog napretka i otvorenih vrata demokratičnosti u Srbiji, pre svega za sprovođenje volje građana i različitih građanskih inicijativa. Hvala vam. Zahvaljujem predlagačima i svima koji su učestvovali u današnjoj raspravi.Sada, saglasno članovima 27. i 205. Poslovnika, određujem pauzu do 16.00 časova, kada nastavljamo sa radom u delu sednice koji se odnosi na postavljanje pitanja Vladi poslednjeg četvrtka u mesecu.(Posle